Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici dobro jutro. Pred nama je: - Prijedlog Strategije demografske revitalizacije RH do 2033.g. do 2033.g. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 172. Poslovnika u vezi s čl. 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem RH. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Prije nego što dam riječ predstavnici predlagatelja, to je poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić imamo zahtjeve za stankom. Prvi na redu je kolega Pavliček, izvolite. Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suvernista. Ova strategije demografske revitalizacije Hrvatske je mrtvo slovo na papiru, narodski rečeno možete je objesiti mačku od jel vas demantiraju brojke, nažalost vas demantiraju brojke i to zadnjih 30 godina jer Hrvatska zadnjih 30 godina iz godine u godinu ima sve lošije demografske trendove. Prošle godine imali smo najmanji broj novorođene djece, svega 32.047, mi na godišnjoj razini prirodnim putem zbog veće smrtnosti gubimo 20 tisuća ljudi, kada tome pridodamo još 400 tisuća mladih Hrvata koji su u zadnjih 10 godina napustili Hrvatsku onda dođemo do strašnih podataka da je Hrvatska u 30 godina svoje samostalnosti izgubila 1/3 svojih stanovnika, 1/3 svojih stanovnika. Odbijali ste sve amandmane Hrvatskih suverenista ovdje u HS-u na državni proračun, odbili ste amandman da se uvede institut majke odgajateljice nešto izmijenjen na razini cijele Hrvatske koji bi donio rezultate posebice o pasivnijim krajevima. Odbili ste amandman da se uvede dječji doplatak za svu djecu na području Hrvatske, odbili ste amandman da se uvede i produlji vrijeme za majke sa troje i više djece koje rade na četri sada s punim radnim vremenom sa maksimalno dosadašnjih šest na 15 godina, odbili ste da se majke koje imaju troje i više djece izjednače sa hrvatskim braniteljima invalidima da imaju prednost pri zapošljavanju. O kojoj vi demografskoj revitalizaciji Hrvatske govorite? Jedina demografska revitalizacija koju vi radite je zamjena stanovništva, naseljavanje stranaca kojih sada ima 200 tisuća u Hrvatskoj, a kad dođu njihove obitelji onda ćemo imati za 20 godina 25% stranog pučanstva. Kupujemo Rafale, Bredlije koga će braniti?

a realnost je da je u ovih osam ili malo više godina od kad je HDZ ponovo na vlasti broj djece koja je rođena u Hrvatskoj pao sa 40-ak tisuća na 32 tisuće i onda vi u izbornoj godini donosite strategiju, strategija koja u konačnici ostaje mrtvo slovo na papiru. Koji su najveći problemi i zapreka da bi se obitelji odlučivali da imaju više djece? Jedna je pitanje vrtića, nema besplatnih vrtića, druga je nesigurnost rada. Mjere koje ste uveli radi smanjenja rada na određeno vrijeme pokazale su se kao potpuni fijasko. Ali to naravno nije sve, što je s NPOO-om, što je sa NPOO-om? Niste napravili ništa kako bi se pristup NPOO-u poboljšao poboljšao i to je realnost. Sve one mjere koje su potrebne da bi se došlo do stvarne demografske revitalizacije izostaju. I za konačno stanovanje, jedna ili dvije rečenice, u trenutku kada prosječno u Hrvatskoj kvadratni metar stana košta tri tisuće eura i naši ljudi moraju raditi dva i po mjeseca sa prosječnom plaćom da bi kupili tek jedan kvadratni metar stana. I vi pričate o demografskoj revitalizaciji, ovo je mrtvo slovo na papiru. A kako vaše mjere izgledaju, pokazat ću vam na jednom drugom primjeru. Od nove godine uveli ste besplatni željeznički prijevoz za starije od 65 godina. Što sad radi HZZO? Ljudima starijima od 65 odbija naknadu prijevoza, a niko ne postavlja pitanje koliko sa HŽ-om treba da dođu od točke A do točke B,

238., ko o čemu Peđa Grbin o demografskoj obnovi, a upravo su te lijeve neoliberalne politike i dovele do ovakve situacije. Ono što gledatelji moraju znati, a to je da se ovi trendovi karakteristični za sve razvijene zapadnoeuropske zemlje, čak štaviše i za većinu zemalja Azije, Angloamerike i Latinske Amerike. I konkretno Njemačka je lošija od nas, Italija je lošija od nas, dakle

Hvala vam predsjedniče. 238., g. Grbin govorite da nema besplatnih vrtića, ima besplatnih vrtića evo vam primjer Općine Skrad u Gorskom kotaru gdje gradonačelnik Grgurić ima besplatni vrtić, evo vam primjer Grada Velike Gorice koji će od 1.9. imati besplatne besplatne vrtiće. A vi s druge strane obećavate licemjerno besplatne vrtiće, s druge strane u Gradu Varaždinu gdje ste vi na vlasti dižete cijenu vrtića za 100% …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i tu je cijelo vaše licemjerje i nesposobnost. **Jandroković, Burić dobivate opomenu bila je to replika. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., pa poštovani g. Grbin kud baš vi o mjerama zapošljavanja kada u vašoj vladi je stopa nezaposlenosti mladi bila 50%, svaki drugi mladi je bio nezaposlen i jedino gdje se mogo zaposlit mjerama vašeg savjetnika Miranda Mrsića u javnoj službi za minimalnu plaću.

Članak 238. Dakle zastupniče Grbin dok Vlada HDZ-a rasterećuje i radi sve da unaprijedi život hrvatskih građana šta to radi SDP? Evo u mojoj županiji SDP podiže sve svojim građanima šta može podići tamo di vlada u svojim gradovima. Primjerice u gradu Supetru je podigla gradonačelnica cijenu vrtića, komunalne naknade, najskuplji odvoz smeća, najam parkinga je uvela veliki … …/Upadica predsjednik: Hvala kolegice **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238. niz neistina. SDP-ova vlada je ostavila roditeljske naknade na 2600, sada je 7 U prvoj godini Vlade sklopljeno je izgradnja za preko 200 novih vrtića. Iz NPO-a grade se novi vrtići također i nove škole za jednosmjenski rad. Besplatni udžbenici, besplatni topli obrok, besplatan prijevoz. O čemu vi pričate? Ništa niste radili i ovo je predizborna vaša laž. Dakle, iznose se netočne informacije. Prema procjenama UN-a Hrvatska je među 10 država koja će izgubiti najviše stanovnika do 2050. godine i takvo obmanjivati sada ovdje javnost kako bi se uvjerilo da se nešto napravilo, a nije se napravilo ništa jer svi vidimo i pred očima vidimo da nam Hrvatska izumire, da se mijenja je u najmanju ruku, dakle jedan bezobrazluk ali može se slobodno reći da ovo što radite je puno gore, to je veleizdajništvo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega. Vi ste veleizdajnik, a ne nitko drugi nego vi tako da dobivate opomenu. Kolega izvolite povreda Poslovnika, kolega Grmoja. A pardon, imamo kolegicu Radolović, pardon. **Radolović, Sanja (SDP)** Članak 238. Poštovani predsjedniče, dakle povrijeđen je Poslovnik u više članaka. Prvo da, vi gradite nove vrtiće i nove škole samo ne znate tko će u njima raditi. Koji ljudi? Ljudi za koje niste osigurali plaće i koji će otići u Austriju, Njemačku, Irsku? Kolegice Burić, SDP, grad Umag je prvi uveo u Hrvatskoj besplatne vrtiće davnih godina. Kolega Paviću, da za vrijeme naše vladavine uveli smo stručno osposobljavanje za rad, ali mladi su ostajali barem u Hrvatskoj. Danas imate 500 000 mladih ljudi iseljenih van iz Hrvatske. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović to je isto tako bila replika, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani 238. veleizdajnik i ravnozemljaš Nikola Grmoja ovdje opet obmanjuje hrvatsku javnost, dakle i lažljivac, dakle notorni lažljivac. To je Nikola Grmoja. Dakle, čovjek koji negira podatke. Trendovi su u čitavoj Zapadnoj Europi slični, a vi malo kad govorite o demografiji vi krenite od svog osobnog primjera. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate opomenu broj 2. To je bila isto replika. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. i uopće Poslovnik. Predsjedniče vi nemate pravo sa tog mjesta meni govoriti da sam veleizdajnik, jer ja to vama nisam rekao ali vi provodite veleizdajničke politike. Ali ću vam sada reći da ste veleizdajnik, da podržavate lopove u najmanju ruku ako niste lopovi, da ih podržavate i da držite ovu korumpiranu Vladu zahvaljujući vama održavate ovu većinu i provodite veleizdajničke politike. I kada ste mi već ovako to rekli reći ću sada ja vama u lice … …/Upadica I vi ste kolega Grmoja veleizdajnik i sad ću svakome tko mi kaže da je veleizdajnik uzvratiti na isti način zato što možemo razgovarati politički. Toleriram rasprave i kad spominjete kriminal, bande, korupcije itd. Ali veleizdajnik znači onaj koji izdaje svoju zemlju. I kod toga kao što sam juče4r rekao kolegici Peović kada je rekla za kvislinga. Kvisling je čovjek koji je bio strijeljan zato što je bio veleizdajnik. Dakle, vi pozivate kad kažete nekome da je veleizdajnik da ga se likvidira. Dakle, prestanite s time. Nema gorega u politici nego čovjeka nazivati veleizdajnikom i Kvislingom. Tako da od sada da bude svakome jasno tko kaže nekome da je veleizdajnik dobit će pet puta nazad to. Prestanite s time!

nije spomenuo imenom i prezimenom. Vi ste osobno rekli za kolegu Grmoju da je veleizdajnik. Vi kao predsjednik Sabora si to ne kao predsjednik Sabora si to ne bi smjeli dozvoliti. Mislim da ste srozali danas vođenje ove sjednice Gordan (HDZ)** Samo dajte kolega Pavliček. Ja sam svoje rekao. Neću dozvoliti nikom da me naziva veleizdajnikom. Kada se to kaže u množini ili u jednini to je isto. Dakle, vi nazivate zastupnice i zastupnike vladajuće većine veleizdajnicima, čuje se./… Dobio je opomenu. Ali kad netko prozove dobit će natrag, kažem vam. To nećemo tolerirati! Kolega Petrov, izvolite. upućene replike ili povrede Poslovnika, a posebno ne braniti određenu skupinu koja je politički vaša skupina. A u trenutku kada je Nikola Grmoja ako ćete se već osloniti na veleizdajništvo govorio, on je govorio o politikama, on nije govorio osobno o vama. …/Upadica predsjednik: Nemojte molim vas!/… Ono što je zanimljivo, ja vas molim nemojte komentirati. Ono što je zanimljivo da ste se vi prepoznali u tome. Kolega Petrov ajde! Hajmo ovako stati. Dakle ja vas upozoravam da određeni izrazi i moja je dužnost u konačnici voditi računa o redu na sjednici. Smatram da se optužbom za kvislinga ili veleizdaju prelazi crta onoga što je dopušteno. Dakle, moje pozivanje pristojno pozivajući se na članke Poslovnika ne daje rezultata, jer vi to ne držite nekom ozbiljnom sankcijom niti mjerom. Dakle, nemam načina nego uzvratiti na isti način. I vidite kako se loše osjećate onda kada vam to netko kaže. To je nešto što prelazi crtu onoga što smatram da je prihvatljivo. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Članak 238. Kolegice Radolović kažete tko će raditi u vrtićima. Da li su podignute plaće? Pa upravo vaši gradonačelnici tamo gdje je SDP na vlasti su rekli otvoreno tetama da ne mogu dobiti novac koji je uredbom Vlada uputila za pomoć vrtićima u jedinicama lokalne samouprave. Također, vašom poreznom politikom

ne bi trebalo biti diskurs, a ako govorite o politikama pa gdje je onda veća veleizdaja nego što je u SDP-ovoj vladi bilo, svaki drugi mladi je bio nezaposlen, a ova Vlada je spustila, dakle mladi ne plaćaju porez na dohodak do 25-te, 50% do 30-te godine. Minimalna studentska satnica do 20 tisuća eura mogu dobiti potpore za otvaranje firmi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Pavić isto tako bila je replika dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam. 238., vezano uz gospodina Grmoju prisjetimo se da su i Petrov i Grmoja kad su bili u mogućnosti i pri vlasti molili i kumili da se ne kažnjava poslodavce koji zapošljavaju na crno. Eto, gospodine Grmoja, gospodine Petrov sjećate se vi toga jako dobro i to je ustvari vaša politika demografije i to je ustvari slika i prilika

Molim vas. Kolegice Bedeković, izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Članak 238., poštovana kolegice Radolović pa vi se hvalite i ističete mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, bez mirovinskog osiguranja, bez zdravstvenog osiguranja, bez dana radnog odnosa godinu dana, pa u vrijeme vaše vlade pogledajte pokazatelje je

Povrijeđen je Članak 238., istina boli ali ja ne mogu gledati kako ova zemlja umire pred mojim očima dok ja sjedim ovdje i vama milovati vaše uši i ne nazvati politiku iseljavanja Hrvata, a uvoza migranata veleizdajničkom politikom. To je veleizdajnička politika, vi je podržavate i jeste li zbog toga veleizdajnik sami ste se prepoznali. Hvala vam, doviđenja. kolega Grmoja dobivate drugu opomenu jer je bila replika, a ja sam već jednom rekao što ste i kod toga ostajem. Stjepan (HSS)** Zahvaljujem. Članak 238., pa evo kolegici Murganić samo najsvježiji primjer kad je u gradu Čakovcu SDP bio na vlasti u vrtiću su bile normalne plaće. Vi danas imate evo konkretno danas vaš koalicijski partner HNS u gradu Čakovcu u vrtićima umjesto da diže plaće onima koji su nositelji djelatnosti skida koeficijente. Znači nigdje u Hrvatskoj osim u Čakovcu pa bi vas zamolio da svojim utjecajem i svojim kolegama … …/Upadica HDZ njegov model vladanja njeguje uhljebljivanje umjesto rada, stranačku podobnost umjesto sposobnosti i kupovanje diplome umjesto izvrsnosti. To je nažalost tužna situacija o Hrvatskoj danas. Kolega Bernardić isto tako replika s vaše strane pa je opomena. Kolegice Radolović, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Članak 238. poštovani predsjedniče. Kolegice Bedeković da, mi smo bili vlasti za vrijeme najviše ekonomske krize kakav je bio trend u cijeloj Europi, a za vrijeme vaše vladavine znate kako se mladi mogu zaposliti jedino ako u džepu imaju stranačku iskaznicu HDZ-a. Nije li vas sramota da danas 90% stanovništva u Hrvatskoj nema pojedinačnu kreditnu sposobnost za kupnju stana? Nije li vas sramota da nam mladi najkasnije odlaze iz roditeljskog gnijezda sa 33 godine? Nije vas sramota? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović bila je to replika, dobivate ponovo opomenu. Kolegice Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Članak 238., kolegice Murganić, kolegice Bedeković mislim vi se ponašate u svim ovim raspravama ko da ste prespavali jedan period. Dakle, na vlasti ste 8 godina što ste vi napravili da možemo mi biti zadovoljni u potpunosti sa demografskom politikom, pa i sami ste nutra naveli ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ono. Vi se sad sjećate što je kao SDP radio, pa što ste vi napravili? Nudili smo bezbroj rješenja. Što ste vi od toga prihvatili? Ništa, samo pametujete što je bilo nekad davno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Marić ovo je isto tako bila replika, dobivate opomenu. Kolegice Bedeković, izvolite. Hvala vam lijepa. Članak 238., poštovana kolegice Radolović vi se dobro sjećate i Covid krize i svih kriza u posljednjih 8 godina u kojima smo dizali plaće, dižemo plaće, dizali mirovine, poboljšavali standard hrvatskih građana i učinili sve da teška Covid kriza ima što manje posljedica na hrvatske građane. Nemojte se vi izvlačiti na bivše krize. …/Upadica predsjednik: Hvala vam kolegice Bedeković./… Što Ovo je bila druga opomena za vas. Kolega Pavić sad ponovo. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238. Šta smo mi napravili? 12 kvartala rasta, najveći rast BDP-a u EU prošli kvartal na, drugi najveći rast 2023. godine. Rast mirovina, rast plaća, rast zaposlenosti u apsolutnom broju, a šta ste vi napravili to da 2/3 glasača SDP-a ne vidi Peđu Grbina ko premijera. To ste napravili. Dakle građani su vama rekli dosta i to će pokazati na izborima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić treća je opomena, više ne možete sudjelovati u raspravi o ovoj točci, sad bi vas molio imamo još tri povrede Poslovnika da to polagano privodimo kraju pa da onda idemo sa stankama jer imamo još 6, mislim, zahtjeva za stankom. Natalija (Reformisti)** Čl. 238, ovo danas je jedna sramota od rasprave. Demografsko stanje u Hrvatskoj je katastrofalno, a mi danas ovdje raspravljamo o kvislinzima i veleizdajnicima, ne raspravljamo o programima, ne raspravljamo o mjerama, ne raspravljamo o načinima kako zadržati ljude ovdje, mi raspravljamo danas u 2024. g. kada imamo ovakvu sliku demografije u Hrvatskoj, mi raspravljamo o kvislinzima i zato nam mladi odlaze jer ne mogu ovo gledati. Zato nam mladi odlaze. Svako novorođeno dijete 1000 eura, besplatan vrtić već 10 godina, besplatna prehrana u školi, besplatan prijevoz djece u školu, besplatni đački domovi, subvencije, odnosno pomoći svakom studentu 150 eura ako upiše drugu godinu,

Bedeković, Pavić i company koji pokušavaju uvjeriti mlade obitelji i mlade ljude da žive u zemlji šarenih livada i šarenih fasada, pozdravlja vas 262 tisuće ljude koje ste otjerali iz Hrvatske, a ako pogledate istraživanja u kojima ih se pita zašto su otišli, prvo je što je ovo zemlja korupcije, nepotizma i klijentelizma. Vi ste uveli ta pravila ponašanja, oni po tim pravilima ne žele igrati. I drugi razlog zašto odlaze je to što ne mogu osigurati krov nad glavom jer u… .../Upadica: Kolegice Glasovac, vrijeme je isteklo./... ovih 8 godina niste Sad ponovo se javljaju novi za povrede Poslovnika. Ajde, ovo sad stvarno postaje malo besmisleno, mi ćemo potrošiti onda raspravu o ovoj točci kroz povrede Poslovnika. Dakle imamo sada zahtjeve za stankama, pa imamo klubove, pa imamo pojedinačno pa imate replike, je li možemo sada stat s povredama Poslovnika, tako da nastavimo dalje rad normalan? Izvolite, kolega Pavić. Hvala kolega Paviću. Kolega Kovač, hvala lijepa. Možete i vi odustati i odustali su prethodnici. Hvala vam lijepa pa idemo onda dalje. Sada će se obratiti kolega Petrov i obrazložiti stanku. Izvolite. Danas u Hrvatskoj imamo nacionalni sigurnosni gospodarski problem i u stoji u vašem .../nerazumljivo/... demografskoj revitalizaciji dokumentu vrlo jasno da u idućih 20 godina s ovakvim trendovima Hrvatska će imati milijun stanovnika manje i to stoji u vašim dokumentima i to je ono na što smo vas upozoravali cijelo vrijeme i ono što mi je stvarno problem, kada znamo koliki nacionalni problem to jest da mi danas ovdje nemamo predsjednika Vlade, ovo su teme gdje bi trebao predstavljati predsjednik Vlade. Ne mogu vjerovati da od svih mjera koje smo vam predlagali u zadnjih 6, 7 godina i što smo vas upozoravali, niste usvojili apsolutno ništa. Mi smo cijelo vrijeme govorili da treba dati univerzalni dječji doplatak gdje će najmanje to biti 80 eura po djetetu i rasti s brojem djece. Također smo govorili da svaka majka treba imati godinu dana punu plaću, da svako dijete treba imati pravo na vrtić, da trebaju postojati državni zajmovi, da se trebaju staviti državne nekretnine u korist obitelji sa više djece. Ništa se nije poslušalo. Dobili smo dokument u kojem ne postoji iskreno niti jedna jedina konkretna mjera, čak niti skup želja. Prazan dokument. Navedite mi jednu konkretnu mjeru. Nema je. Imate statistiku koja govori da se događa užas i ono što ne mogu vjerovati, da u konačnici optužite Nikolu Grmoja da takvu politiku u kojoj se iseljavaju ljudi

Da je demografska slika Hrvatske katastrofalna i da kao nacija izumiremo, to jasno svima. Razlozi su brojni, od i dalje preniskih plaća, financijske i svake druge sigurnosti sa kojima se suočava velik broj naših građana, često loših uvjeta rada, visokih troškova života, potpuno potpuno promašene stambene politike koju vodi ova Vlada, a koja je dovela do eksplozije cijene stanova za prodaju i najam. Nedovoljne i neorganizirane potpore obiteljima u vidu cijene vrtića i dostupnosti vrtića, organizacija jednosmjenske nastave i dnevnog boravka za djecu u školama, ali isto tako i cijena i dostupnosti domova za starije i nemoćne koji se danas ne može priuštiti gotovo više nitko, pad od cijelog jednog demotivirajućeg ozračja u našoj zemlji. Naši mladi i danas se teško odlučuju na osnivanje obitelji i na rađanje djece, ali se vrlo lako odlučuju na odlazak iz Hrvatske. Kada govorimo o odlasku naših ljudi, u istraživanju koje je provela i Promocija plus i neki drugi, najveći broj anketiranih jasno je kao razlog odlaska naveo, da Hrvatska nije ni pravna i pravedna država. Besperspektivnost i beznačaj zemlje, propadanje države i društva, zapošljavanje podobnih, stranačkih ljudi i nepotizam. Slično istraživanje provela je i Hrvatska udruga poslodavaca gdje se dodatno kao razlozi odlaska iz Hrvatske navode još i korupcija korupcija i kriminal, prepucavanje o ustašama i partizanima, primitivizam, vjerska netolerancija i nacionalizam, nepostojanje pravne države ponovo te izostanak bilo kakvih pozitivnih promjena u našoj državi. Dakle dok danas premijer, evo, danonoćno govori o rastu BDP-a, nije razumio s čime su zapravo građani ove države zgađeni i zgroženi i morao bi ozbiljno promisliti koliko je svojim djelovanjem i zaštitom tog i takvog sustava osobno pridonio. Stanka je odobrena. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Da nam treba strategija demografske revitalizacije ili popravka, treba nam. Gdje smo danas? Ajdemo se pitati gdje smo danas? Samo u proteklih 5.g. privremeni odlazak iz Hrvatske prijavilo je 177 tisuća 470 hrvatskih građana, a trajno iseljenje u inozemstvo prijavilo je njih 55 tisuća 821 i adjemo se pitati zašto je tome tako. Jednako tako moram vas podsjetiti na onaj genijalni projekt „Biram Hrvatsku“ koju je osmislila Vlada AP-a i pompozno najavila povratak građana u Hrvatsku. 2.g. za tu mjeru apliciralo je 477 ljudi, a odobreno je 327 zahtjeva, toliko o tome. I umjesto da imamo pred sobom jednu demografsku strategiju koja govori o tome kako izgleda revitalizacija odnosno oporavak demografske slike Hrvatske do 2050., mi imamo ponovo jedan uradak, usudim se reći uradak, ovo je trebala, ako negdje treba konsenzus u ovoj zemlji, ako negdje treba ne prepucavanje na ustaše, partizane i ko je gdje bio koji datum onda je ovo tema. Da je trebala jedna široka rasprava, trebala je, a ovdje radi se točno ono što Vlada AP-a ili Andreja Plenkovića radi svaki put, zadovoljava formu bez sadržaja. U formi će reći, onako će staviti crticu, demografska strategija, obavljeno. Kad uđete unutra i kad pročitate ovaj dokument onda vidite sve razmjere štete kojima je godinama rađeno, ali ne vidite sliku na …, svjetlo na kraju tunela. U ovoj demografskoj strategiji trebalo je bit barem malo svjetlo na kraju tunela, a njega nema, hvala. **Jandroković, Gordan Kolegice i kolege, ja mislim da u 4.g. mandata kojega obnašamo i sada privodimo kraju, mi nismo imali važniji dokument u ovom saboru od ovoga, toliko važan da se ne bi složio s kolegom Petrovim da bi ga trebao obrazlagat predsjednik Vlade, predsjednik Vlade bi ovdje trebao sjedit skupa sa svojim ministrima, sa ministrima, a strategiju obrazlagat predsjednik sabora jer bi to značilo da smo postigli, barem osvijestili, važnost najvažnijeg pitanja za ovu zemlju, tko u ovoj zemlji živi, tko u njoj želi živjet, tko u njoj ne želi živjeti, raditi ili rađati. Nema važnijeg pitanja od tog pitanja, to je pitanje naše budućnosti i zato s pravom u ovom dokumentu piše, nužno je uspostaviti kontinuirani dijalog između nositelja vlasti i znanstvene zajednice i svih relevantnih dionika u političkom i društvenom životu. Bez temeljnog suglasja u važnosti oblikovanja dugoročne populacijske politike, mjera i aktivnosti koje će proizići iz ovih svih budućih strategija neće postići očekivane rezultate. Ljudi moji, pa ako nismo dovoljno ozbiljni i odgovorni da shvatimo koji je smisao cijelog ovog našega posla, da budemo u funkciji građana, budućnosti ove zemlje, ja ne znam čime se bavimo i što radimo. Ova rasprava kako je počela upućuje upravo na činjenično ne mogućnost da ćemo bilo šta napraviti u ovom pogledu. Ovo je 5. strategija koja se donosi. Ja ovdje imam obiteljsku nacionalnu politiku koju smo prije 20.g. donijeli, ništa se iza toga nije dogodilo. Znate zašto? Zato što nismo uspjeli konsenzus postić kod tako važnih pitanja kao što je ovo. Ja vas molim, apeliram i plediram na ozbiljnost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolega Penava izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Što se tiče Domovinskog pokreta definitivno ova točka je promašena. Zašto? Slažem se s kolegama što su prije govorili, ali jednostavno i sam ton rasprave govori o slijedećem. Podaci koji su objavljeni po popisu stanovništva koji je proveden 2021.g. govore o gubitku stanovnika u 10.g. razini, 413 tisuća 56 naših stanovnika odnosno građana. To je bio zadnja, zadnja točka, prijelomna točka kad su i oni slijepi trebali progledati, kad su i oni naivni trebali shvatiti da moramo sjesti svi skupa da brod koji se zove RH uspješno tone i približava se dnu, međutim mi smo tu priliku propustili. Apelirali smo, iskazivali želju za okupljanjem cjelokupne političke scene, znanstvene zajednice, nije se slušalo, privatiziralo se državu, kao što je se privatiziralo u čitavom nizu drugih problema. Došli su netom iza toga podaci Eurostata o depopulaciji ruralnih prostora gdje smo najgori od 406 europskih regija, ni to nije zvonilo na uzbunu i sada imamo jedan ovakav akt. Zašto ovdje nisu naši demografi, zašto ovdje nije prof. Šterc, Akrap, Tadić, zašto ovdje nije kompletna Vlada, zašto evo kako je predložio kolega Vidović, doista niste vi ovo izlagali da pokažete da je ovo politički cilj broj jedan u RH, ne, mi smo ovo sveli na razinu razredne svađe, školske svađe, da ubijemo volju i ono malo ljudi što je ostalo u državi što gleda ovaj sabor i zapravo

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, tražim stranku u ime Kluba HSS i RF-a da bi evo pričali o demografskom stanju Hrvatske, da bi upozorili još jednom da mislim, kao što smo i čuli od kolega da je stanje u Hrvatskoj katastrofalno, mi danas donosimo strategiju u kojoj evo nema nijedne konkretne mjere za mlade, kao što su već kolege napomenuli, mrtvo slovo na papiru, da se vjerojatno zadovolji forma jer budimo realni, nema sankcija za neprovođenje ove strategije, niti bilo što drugoga, nijedna konkretna mjera nutra nema za mlade na osnovu čega bi se mladi uopće odlučili da ostaju jer budimo realni, pogotovo i kod nas gore na sjeveru, mnogi mladi traže sreću i bolji život, odlaze van, al ne odlaze sami, odlaze cijele familije i ti mladi ljudi, nekad su se stariji koji su odlazili van vraćali, osnivali su familije kod nas u Međimurju konkretno i dolazili su vikendom doma, a danas odlaze mlade familije koje odlaze zajedno sa suprugama i sa djecom i oni se više ne vraćaju u Hrvatsku. Možda će se vratiti jednog dana kad budu u mirovini, ali to je veliki problem i sve više mladih odlazi. Zašto odlazi? Pa zato jer nemate riješeno stambeno pitanje. Mi za mlade konkretno osim onog APN-a koji čak niti svi ne mogu dobiti ovisno kakve su im plaće, znači ne mogu dobiti kredit. Nesigurno zapošljavanje, nigdje nemate siguran posao. Ali evo konkretno ću kroz one povrede što smo imali se samo osvrnuti na svoj grad Čakovec. Znači sad je tamo na vlasti HNS, vaš koalicijski partner. Danas imaju potpisivanje kolektivnog ugovora sa vrtićom gdje se nositeljima djelatnosti odgajateljima smanjuju koeficijenti. Pa ja bih vas molio da konkretno evo urgirate u Čakovcu i zabranite to. Ili pozovite svoje kolege neka to izmijene. ovu demografsku strategiju i istakli njezinu važnost i značaj. To je jedan dugoročni sveobuhvatni dokument i ne stoji činjenica, jer očito oni koji tvrde suprotno da nisu obuhvaćene bilo koja naša dobna skupina, bilo koja kategorija našeg stanovništva i bilo koje područje njihovih potreba i društvenog djelovanja. Dapače u ovom sveobuhvatnom dokumentu upravo je to učinjeno. Demografska loša slika Republike Hrvatske nije nastala od jučer i nije sigurno nastala od postanka, odnosno od ove Vlade. Veći devedesetih godina osjeća se značajan pad stanovništva i ne trebamo se vraćati u skoriju povijest da bi znali što je tome bio uzrok i kao vanjski čimbenik, ali i kao promjena u smislu pada novorođene djece. Ali za razliku od onih vlada prije unazad 30 i nešto godina upravo je Vlada Andreja Plenkovića stavila problematiku demografije na prvo mjesto i time se sustavno bavi. Tada a i u ovoj strategiji navedeno je niz mjera koje su usmjerene na jačanje obiteljskih politika, mjere prema mladima, mjere prema uslugama radi usklađenosti obiteljskog i poslovnog života, mjere prema povećavanju društvenog standarda kroz plaće, a i ona treća životna dob kroz mirovine i sve to stoji na tome usrdno i svestrano radimo. I ja ću se složiti sa kolegom Vidovićem kad kažem da je ovo dokument koji trebamo donijeti konsenzusom. Pa evo ovo je prilika da ga donesemo ako svi želimo dobro našoj Domovini. Stanka je odobrena, pa ćemo sada zaista i napraviti stanku i nastaviti u 10 sati i 30 minuta.

Dobar dan svima! Najprije ono najugodnije. Pozdravljamo učenike i učenice sa nastavnim osobljem osnovne škole iz Čakovca koji su ovdje sa nama. Možete se dići tako da vas svi vide. Lijepo da ste sa nama. A mi ćemo ići dalje koliko vidim sa replikama. Ne? A u ime predlagatelja. Aha replika je već unapred? Dobro. Šta samo predlagatelj sada? Dobro. Znači u ime predlagatelja gospođa državna tajnica Željka Josić Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ste zapisali sve? Ste zapisali? Hvala lijepa. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. …/Upadica Radin: Uvodna riječ./… Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovane kolegice moram tako reći jer sa i ja bila u ovim klupama i slušala sam prethodnu raspravu na temu demografske revitalizacije. Pa evo, rekla bih da gospođa Murganić i gospodin Vidović su vrlo jasan smjer ove rasprave pokazali koji bi trebao bit, a to je onaj koji je konstruktivan. Naime, pred nama je Strategija demografske revitalizacije. Riječ je o dokumentu od nacionalnog strateškog značaja koji postavlja okvir i područja djelovanja kako bismo preokrenuli i zaustavili negativne demografske trendove. Demografska revitalizacija je ključno pitanje budućnosti i opstanka Republike Hrvatske, a uspješnu revitalizaciju ne može provesti niti jedna Vlada sama, jer pitanje demografske revitalizacije je pitanje cijelog društva, nacionalne, lokalne poslodavaca, sindikata i društva u cjelini. Demografska revitalizacija je jedan od prioriteta ove Vlade. Ostvarivanjem kontinuiranog gospodarskog rasta podizanjem standarda hrvatskih građana Vlada Republike Hrvatske stvara preduvjete za demografsku revitalizaciju. Ako se osvrnemo samo na proteklih 4 ili 5 godina imamo rekordna strana ulaganja investicija više od 13 milijardi eura čime su stvoreni uvjeti za otvaranje novih dobro plaćenih radnih mjesta. Kroz cijelo to vrijeme rasle su plaće, mirovine i naknade, a upravo je stvaranje stabilnog okvira za život i rad ključni element za demografsku revitalizaciju, a usprkos krizama uspjeli smo zadržati stabilnost i kontinuirano podizati životni standard. Središnji državni ured za demografiju i mlade izradio je ovaj dokument i koordinirao je cijeli posao oko strategije, a u čiju izradu su bila uključena sva tijela državne uprave, državne institucije, udruženja lokalne, regionalne samouprave, akademska znanstvena zajednica ukupno 24 institucije. U strategiji smo se usmjerili na dva ključna cilja važna za postizanje demografske održivosti na izgradnju poticajnog okruženja za obitelji i mlade i na uravnoteženu mobilnost stanovništva. Činjenica je da smo kao Vlada kontinuirano radili na poboljšanju kvalitete života, obitelji a i mladih. Spomenut ću ovom prilikom samo neke od mjera koje smo poduzimali poput ulaganja u domove za djecu. Tako ćemo za koji dan stupit će na snagu Zakon o doplatku za djecu kojim ćemo obuhvatiti više od 500 tisuća djece, a sam iznos doplatka povećan je za svakog od korisnika. Ulagali smo u sufinanciranje vrtića, škola, porezne olakšice, očinski dopust, unaprjeđivali smo sustav rodiljnih i roditeljskih potpora. Strategija demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine dugoročni je akt strateškog planiranja koji ima za cilj podržati provedbu Nacionalne razvoje strategije RH do 2030. godine. Svrha ovog dokumenta jest oblikovati strateške ciljeve demografske revitalizacije, definirati ključna područja intervencije za utjecanje na demografski razvoj zemlje. Strategija ima proaktivni karakter i naglašava važnost prevencije budućih izazova i poteškoća djelovanjem na njihove uzroke. Jedan od ključnih prioriteta jest implementacija horizontalnih demografskih politika koji će služiti kao temelj za poboljšanje zakona za izradu za provođenje akcijskih planova i programa u drugim povezanim sektorima. Sadašnji i očekivane demografske promjene zahtijevaju usvajanje demografske strategije koje će se usmjeriti na stvaranje poticajnog okruženja za djecu i mlade, na prilagodbu brojnih javnih politika demografskim izazovima posebice u području obiteljske politike, mirovinske politike, obrazovanja i zdravstva, poticanje visoke razine zaposlenosti, poboljšanje zdravlja populacije, postupno produljenje radnog vijeka u skladu s produljenjem očekivanog trajanja života uz podršku aktivnom i zdravom starenju, snažniju povezanost s hrvatskom dijasporom te oblikovanje migracijske politike koja doprinosi uravnoteženim migracijskim kretanjima u skladu s potrebama tržišta rada i poželjnog razvoja društva. Vizija strategije je Hrvatska otporna na demografske izazove kako bi se postigla demografska održivost. Potrebno je koncipirati sveobuhvatnu populacijsku politiku koja objedinjuje mjere brojnih javnih politika stvaranje Hrvatske kakvu želimo vidjeti u 2033., a to je Hrvatska u kojoj su stvoreni povoljni uvjeti za obitelj i mlade uzimajući u obzir njihove različite potreba, Hrvatska u kojoj je stvoren sustav privlačenja ljudskih resursa uključujući učinkovitu integraciju doseljenika u hrvatsko društvo. Razmjeri emigracije su smanjeni, a aktivnije su povratne migracije i imigracije stranih državljana što dovodi do uravnotežene unutarnje mobilnosti. Poticajnim mjerama javnih politika i ciljanim ulaganjima smanjit će se regionalne nejednakosti što rezultira boljom kvalitetom života u ruralnim područjima. Populacijska politika provodit će se prvenstveno kroz obiteljsku imigracijsku politiku. Obiteljsku politiku koja će podržavati ravnopravno i odgovorno roditeljstvo s ciljem povećanja kvalitete života obitelji i smanjenja razlika između željenog i ostvarenog broja djece kroz migracijsku politiku koja će pridonijeti uravnoteženim migracijskim kretanjima u skladu s potrebama tržišta rada i društva. Ove javne politike izravno će doprinositi i ostvarivanju dvaju strateških ciljeva. Izgrađenom poticajnom okruženju za obitelji i mlade i uravnoteženoj mobilnosti stanovništva. Kroz izgrađeno poticajno okruženje za obitelji i mlade cilj je omogućiti lakše usklađivanje poslovnog obiteljskog života u kontekstu tehnoloških promjena, stvoriti uvjete koji potiču ekonomsku i stambenu neovisnost za mlade generacije. Prvi strateški cilj usmjeren je na stvaranje društva i okoline koja ne samo da omogućava roditeljima sve potrebno za osnivanje obitelji već ih i potiče na to. Navedeno podrazumijeva dostupnost vrtiće skrbi, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, stambeno zbrinjavanje, financijski sustav koji putem poreznih olakšica podupire obitelj te materijalne i nematerijalne potpore. Navedenim se želi povećati i udio djece u ukupnom stanovništvu, smanjiti prosječnu dob napuštanja roditeljskog doma te povećati udio rođene djece od strane zaposlenih majki, a sve to planira se postići kroz slijedeća područja intervencije, a to su materijalne, nematerijalne potpore, porezne olakšice, stambeno zbrinjavanje, sustav ranog i predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, visoko obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje i aktivno starenje te zdravo okruženje. Kroz drugi cilju uravnoteženu mobilnost stanovništva cilj nam je stvoriti uzajamnu vezu između lokalnog razvoja i migracije, optimizirati upravljanje migracijskim tokovima u skladu s potrebama države i društva. Drugi strateški cilj usmjeren je ka daljnjem smanjenju iseljavanja, povratku iseljenog i doseljavanju novog stanovništva kao i pojačanoj suradnji s Hrvatima izvan RH. I ono što nam je iznimno bitno povećati udio ruralnog stanovništva u ukupnom stanovništvu i povećati udio doseljenih u potpomognuta područja u odnosu na ukupno doseljene u zemlji i unutar ovog strateškog cilja predviđena su dva područja intervencije kao što sam rekla prvi je usmjeren u suradnji s Hrvatima izvan RH, a drugi je usmjeren na uravnoteženu mobilnost stanovništva. Strategija kao višesektorski dugoročni akt strateškog planiranja postavlja strateške ciljeve i smjernice kojima se predlaže smjer djelovanja javnih politika, a u svrhu stvaranja strateških ciljeva. Provedbu strategije omogućit će srednjoročni i kratkoročni akti strateškog planiranja kojima će se utvrditi posebni ciljevi i mjere s vremenskim planom za njihovu provedbu. Planovi, programi, projekti, mjere i aktivnosti za suočavanje sa demografskim izazovima na razini lokalne i regionalne samouprave bit će razvijeni u skladu s ciljevima ove strategije. Da bi se postigli utvrđeni strateški ciljevi nužno je osigurati učinkovitu koordinaciju populacijske politike i drugih javnih politika uz kontinuirano vrednovanje njihove provedbe. Populacijska politika obuhvaća mnoga područja intervencije, pa je suradnja između državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, poslodavac sindikata, nevladinih organizacija i drugih relevantnih organizacija važna za njezinu uspješnu provedbu. Još jednom ću naglasiti da je pitanje demografske revitalizacije pitanje cijelog društva. Demografsku sliku Hrvatske možemo mijenjati samo zajedničkim naporima Vlade, politike, lokalne samouprave, gospodarstva. Strategija demografske revitalizacije je okvir unutar kojega se to treba i događati. U medijskom okruženju u kojem danas živimo suočeni smo sa nizom populističkih izjava i stavova koji obećavaju kvazi rješenja čarobnim štapićem. Demografska revitalizacija ne može se riješiti čarobnim štapićem. Protiv toga se moramo boriti zajedno, a danas odgovaramo opipljivim rezultatima i kontinuiranim ulaganjem u obitelj i vrtiće, škole, u našu djecu. Sama činjenica da smo udvostručili broj primatelja dječjeg doplatka koji sada obuhvaća gotovo milijun, pola milijuna naših građana, vjerujem da je dobra ilustracija vrijednosti i politika ove Vlade i konkretan korak prema stvaranju okruženja u kojemu se demografska revitalizacija treba događati. Ovom prilikom ću se još jedanput zahvaliti svim kolegama i svim stručnjacima koji su sudjelovali u izradi ovog dokumenta koji će omogućiti da Hrvatska postane bolje mjesto za život sadašnjih i budućih stanovnika, a uspješnost provođenja samog dokumenta ovisit će o konsenzusu svih nas i svakog pojedinca. Ukoliko ne stvorimo partnerski odnos između nacionalne, regionalne, lokalne razine vlasti između političkih opcija nećemo moći se pomaknuti u pozitivnom smjeru po pitanju demografske revitalizacije. Demografska revitalizacija ne može bit pitanje populizma i politikanstva. Ovo su konkretne stvari koje stvaraju našu budućnost, a kao Vlada uvijek smo bili dosada otvoreni i spremni čuti sve one konkretne i kvalitetne komentare i koje smo uvažavali. ove rasprave ići u doista konstruktivnom smjeru jer iz ove strategije proizlazi još cijeli niz dokumenata i mjera i planova i aktivnosti u koje se može ugraditi svaki dobar i pozitivan plan, hvala. Hvala lijepa. Idemo sa replikama, prvi je g. Davor Ivo Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, doista demografija je strateško ključno pitanje koje obuhvaća doista niz dimenzija. Stoga ja ću pokušat ovom prilikom biti što konkretniji i fokusirat ću se na pitanje hrvatskog iseljeništva i unutar toga na jednu konkretnu mjeru koja se spominje u ovom strateškom dokumentu jer unatoč onome što je prije rečeno doista ima i tu konkretnih mjera, a jedna od tih je potpisivanje sporazuma o socijalnoj sigurnosti sa zemljama Južne Amerike s obzirom da je naša procjena da upravo taj dio hrvatskog iseljeništva možda ima najveći potencijal da se potomci iseljenika vrate u RH. U tom konkretnom smislu pokrenuti su pregovori i s Argentinom i sa Čileom, o tome smo i u skupini prijateljstva nedavno razgovarali i sa predsjednikom čileanskog čileanskog parlamenta, a moje pitanje je na koji način se surađuje međuresorsko, da ne bi bilo da imamo silose, da to radi Ministarstvo socijalne politike s jedne strane, Ministarstvo vanjskih s druge, vaš državni ured, na koji način se…/Upadica Radin: Hvala./… surađuje da Zahvaljujem. Tako je, što se tiče hrvatskog iseljeništva, moramo raditi međuresorni, a što se tiče konkretnog pitanja koje ste mi uputili, koordinator je Ministarstvo socijalne politike, rada, mirovinskog osiguranja i svega ostaloga i doista se radi na ovim ugovorima koji su i nama od velikog značenja, pogotovo po pitanjima socijalne sigurnosti jer i vi isto tako dobro znate, uostalom vi ste iz tih krajeva, da postoji i velika potreba hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka za dolazak u RH i na nama je da im omogućimo lakša administrativno prebroditi sve ove barijere i pravne barijere, a potpisivanjem ovakvih ugovora po pitanju socijalne sigurnosti omogućavamo im i onu bolju i kvalitetniju, kvalitetniji život u RH po povratku. **Radin, Furio ovako, ova strategija osim nekih vatrogasnih mjera i ovako jedne lijepe priče nažalost nije ponudila niti jedno, jednu ozbiljnu mjeru, niti program, nema rješenja za potpuno promašene stambene politike zbog kojih mladi odlaze i zbog kojih cijene divljaju, nema rješenja za besplatne i i dostupne vrtiće koji su ključni, nema rješenja za cijene i dostupnost domova za starije i nemoćne koji su našim umirovljenicima važni. Ova strategija nažalost ne nudi rješenja. No molim da mi odgovorite, koja su dakle rješenja za ono što svi ističu kao ključni problem, to je nepostojanje pravne države i pravedne države i korupcija i nepotizam, koja su rješenja za te ključne razloge koje svi navode da su razlozi zašto odlaze iz Hrvatske? Hvala. **Radin, Zahvaljujem. Pa evo, ne mogu se s vama složiti da nema nikakvih konkretnih rješenja. U cijelom jednom poglavlju strateškog dokumenta, u Poglavlju 8 navedena su vam prioritetna područja. Što se tiče samog stambenog zbrinjavanja ja ću vas samo podsjetiti da smo 2017.g. kroz sufinanciranje i stambenih kredita omogućili 30-tak tisuća mladih obitelji da nađu svoj dom. Tu se možemo složiti da imamo još uvijek onih koji nisu mogli se kreditno zadužiti i da oni traže određeni novi program, ali upravo na tome se i radi i cijelo resorno ministarstvo je aktivno na nacionalnom planu stambene politike koje će donijeti zajedno sa akcijskim planom. Što se tiče samih vrtića mi smo dosada uložili negdje oko 500 milijuna eura u vrtiće u samu infrastrukturu, tako da ne možemo govoriti da se ne ulaže ništa. A da bi vrtić bio apsolutno besplatan za djecu moramo svima priuštiti da imaju uslugu

Moram samo reagirati 238., dakle meni je žao da vi niste razumjeli da upravo te politike stambene o kojima vi sada govorite i ovakav sustav financiranja kroz sustav APN je doveo do toga da danas ni jedna obitelj ne može sebi kupiti stan, da su cijene kvadrata apsolutno podivljale, da su cijene najma danas nemoguće za izdržat. to su potpuno pogrešne stambene politike jel dakle samo da se referiram na ovaj jedan dio. Postoje modeli POS-a postoje modeli koji se trebaju provoditi i vi ih ne želite provoditi jer uporno pogodujete građevinskim lobijima i to je veliki problem za naše obitelji. …/Upadica Furio Radin: Hvala./… Stambena politika.

budućnosti i temeljno pitanje razvoja uređenosti i nacionalne sigurnosti RH. Kao što ste sami kazali strategija današnje demografske revitalizacije ona nudi formalni okvir izvršnog djelovanja. Svi znamo da briga za mlade i da ekonomski rast ovisi upravo o mladima. Oni su ključni za digitalnu i zelenu tranziciju i za uspjeh hrvatskog društva. Zanima me što točno i konkretno u ovoj strategiji današnjoj demografske revitalizacije

Zahvaljujem. Mogli vidjeti što sam i napomenula u uvodnom izlaganju da jedno, jedan cijeli cilj je upravo namijenjen mladima i mladim obiteljima. Dakle, mi smo se upravo okrenuli prema ovoj, ovom dijelu stanovništva kao našoj najproduktivnijoj osovini društva, kao onima koji su pokretači razvoja. I upravo smo i dosada pokazali kako smo sve mjere koje smo strukturirali, strukturirali upravo prema mladima. Od mjera aktivnih politika zapošljavanja koje će se dalje nastavit provodit, nadopunjavat i slijedit vrijeme. Što se tiče poreznih olakšica i tu znate da smo isto tako ulagali upravo u mlade one do 25-te odnosno do 30-te godine. Okretali smo se prema mladim obiteljima ulaganjem u sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, uveli smo očinski dopust, ulagali smo u studentski standard. Netko je tu i spomenuo da je povećana studentska satnica, da je studentski standard ostao isti, meni je za studente naše ostao na istoj … …/Upadica ima još cijeli niz mjera koje smo usmjerili prema mladima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Vidović Krišto. Gospođa Vidović Krišto, izvolite. Hrvatska ima i strategiju protiv korupcije, a korupcija je svakim danom sve veća tako i vi koji ste Hrvatsku demografski razorili predlažete Strategiju demografske revitalizacije. Znači vi koji ste problem nudite rješenje. 8 godina ste korupcijom i bezakonjem protjerivali Hrvate iz Hrvatske, a sada obečajete da ćete do 2033. napraviti preokret. Gospođo Josić vi ste iz Siska gdje je zahvaljujući Plenkovićevoj korupciji zatvorena rafinerija zbog čega je uništeno na stotine radnih mjesta, a uvjeti života su nam da primjerice Nutella u Hrvatskoj košta 40% više nego u Njemačkoj gdje su plaće 3 do 4 puta veće nego kod nas u Hrvatskoj. Kako vi onda mislite Hrvatsku revitalizirati jer krasti svoje građane i poticati demografiju to ne ide skupa, to je nemoguće, to je kao požar u moru. Željka (HDZ)** Poštovana zastupnice, da ja jesam iz Siska. U Sisku je na vlasti SDP. Sisak je podijeljen grad. U Sisku država sve što je dala to se vidi gradi se i izgrađuje se, škole, domovi zdravlja, bolnice. Ulaže se u sve kapacitete u koje se može ulagati. I to radi ta Plenkovićeva Vlada, a ne znam nisam sad shvatila jeste li se to meni obratili da sam ja osobno korumpirana, a sve to trebate onda i dokazati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Bedeković, a Vidović Krišto povreda Poslovnika. Izvolite. 238., vi vrijeđate ne samo Hrvatski sabor nego i hrvatske građane. Dužna ste odgovarati Hrvatskom saboru to vam mora biti jasno, to piše u Ustavu. O čemu vi govorite? Niste ni jednom riječju se osvrnuli na Plenkovićevu korupciju koja jest zatvorila rafineriju u Sisku zbog čega jest zatvoreno na stotine radnih mjesta, a korupcija koja se broji na 10 milijardi eura godišnje koju vi i vaša Vlada generirate o tome šutite. Gdje je odgovor kako vi takvi mislite revitalizirati Hrvatsku koju uništavate i obespravljujete građane i tjerate iz domovine? …/Upadica Furio Radin: Hvala, vrijeme./… Odgovora nemate, ali ćete morati odgovarati za to što činite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, bila je replika iz formalnog stanovišta gledajući pa moram dati opomenu. Gospođa Bedeković, replika. Hvala vam lijepa. Poštovana državna tajnice strateški cilj dva demografske revitalizacije Hrvatske, uravnotežena mobilnost stanovništva vezan je za migr… Dakle, on stavlja fokus na povratne migracije hrvatskih državljana koji su odselili nakon ulaska u EU. Također stavlja fokus na suradnju s pripadnicima hrvatske dijaspore i svakako stavlja fokus na migraci… migracijsku politiku. U tom smislu postavila bih vam dva pitanja. Prvo, na koji način će se poboljšati integracija imigranata hrvatskog podrijetla i reintegracija naših povratnika? I drugo pitanje, hoće li se nakon Strategije demografske revitalizacije pristupiti i izradi migracijske strategije? Hvala vam lijepa. Zahvaljujem zastupnice. Tako je strateški cilj dva usmjeren je upravo na uravnoteženu mobilnost stanovništva, a jedno od bitnih područja djelovanja je i prema Hrvatima izvan RH, ne samo ne samo onima koji su generacijama iseljeni iz RH već i ovima koji su nakon ulaska Hrvatske u EU otišli, dakle zadnjih 5 do 15 godina. A ovo što nam je iznimno bitno to moramo znati da velika većina naših potomaka danas niti ne zna hrvatski jezik i da oni isto tako zahtijevaju kvalitetnu integraciju u hrvatsko društvo. Prvo i osnovno je učenje hrvatskog jezika da bi se lakše integrirali u hrvatsko društvo. Što se tiče radnih migracija Hrvatska je tu dosta ozbiljno pristupila, evo i jučer je bio predstavljen Zakon o strancima gdje se vrlo jasno definirao rad u RH, obaveze svih dionika u tom procesu, a ono što je iznimno bitno počeli su se, shvatili smo koliko je…/Upadica Radin: Hvala./… bitno integrirati u hrvatsko društvo i počeli smo izdavati vaučere za učenje hrvatskog jezika. Štovana državna tajnice, pola milijuna hrvatskih građana napustilo je Hrvatsku. Napravljena su brojna istraživanja zbog čega su to napravili, koji su bili razlozi za iseljavanje iz Hrvatske i gotovo sva istraživanja pokazuju jedno te isto. To je neorganizirana i loše vođena država, to je nesposobni političari i stranke, korupcija, pravna nesigurnost i nemoral političkih elita, tako pokazuje istraživanje. Plaće, radni posao je tek na trećem mjestu. U tim istraživanjima pitano ih je zbog čega bi se vratili, a oni kažu, kada bi država bila dobro vođena i kada bi imali jednu sigurnost kako pravnu tako i osobnu. Obzirom da je ovo već treća HDZ-ova Vlada za redom koja vodi ovu državu, da li jedini mogućnost da se ti vrate naši hrvatski građani jeste zapravo da se promijeni ova Vlada na izborima i da oni koji mogu…/Upadica Radin: Hvala./…vode sposobno ovu državu da bi ti ljudi vidjeli budućnost u Hrvatskoj. Poštovani zastupniče, legitimno pravo svakoga i svake političke stranke je natjecati se na izborima bilo lokalnim, parlamentarnim, europskim, a građani će onda odlučiti tko će dalje voditi državu. Što se tiče samih brojki, brojke ne možemo paušalo komentirati, moramo znati da je Hrvatska tradicionalno iseljenička zemlja, moramo znati što se događalo kroz našu povijest, razdoblja koja smo prolazili, pa tako isto i vi koji ste bili čelik jednog tijela znali ste kada i u kojim trenucima vaše stanovništvo želi određene promjene. Upravo ova strategija definirala je mobilnost kao jednu od glavnih ciljeva na kojemu će se intenzivno raditi u slijedećem periodu. Hvala. Sada ćemo svi zajedno pozdravit učenice i učenike uz pratnju nastavni…, nastavnica i nastavnika iz Vinkovaca, Braća Petrinje i Petrinje u sklopu projekta Mala škola demokracije. Možete ustat da vas pozdravimo, hvala Lijepo je što ste s nama, a mi idemo dalje, sad je gđa., ne, sad je g. Bajs koji traži povredu Poslovnika. Dakle čl. 238., kada govorimo o tome šta sam ja izrekao, ja sam samo naveo istraživanja koja su provedena među ljudima koji su napustili Hrvatsku, to je mišljenje tih pola milijuna ljudi koji kažu da je ta

ne ulazim u sadržaj, s formalnog stanovišta opet opomene jer je bila replika, tako piše Poslovnik, taj naš nesretni. Gđa. Branka Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ovaj prijedlog strategije je hvale vrijedan dokument, međutim strategija je dugoročni dokument koji predviđa revitalizaciju, demografsku revitalizaciju RH do 2033., znači za narednih 10.g. razvoja Hrvatske. Ono što sigurno zanima naše građane, kada bi mogli očekivati prve vidljive učinke? (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnice, tako je, 10-godišnji dokument, sveobuhvatan, kroz koji se provode različite druge javne politike i znate da kroz ovo sve što smo i dosada provodili ništa se ne može dogoditi preko noći i nema niti jedne mjere koja je spasonosna i jedina koja će promijeniti demografske trendove, nego se mora nastaviti zajedničkim djelovanjem i kontinuiranim radom nastaviti u tom smjeru. Neke stvari ćemo dorađivati i mijenjati, ali vjerujemo da ćemo 2033. imati doista Hrvatsku kakvu želimo, Hrvatsku zadovoljnih i sretnih ljudi sa kvalitetnim životom u RH. Hvala. Gđa. Radolović. jednostavno nema čarobnog štapića i da ne može se ništa postići kvazi rješenjima. Pa ja vas onda pitam, što vi konkretno smatrate kvazi prijedlozima oporbe, kvazi rješenjima, da li smatrate i kad se cijela oporba ujedinila kad smo na raspravi o Zakonu o radu pokušali amandmanima izmijeniti robovlasničke ugovore za mlade, iz godine u godinu ugovore na određeno vrijeme, tu ste bili jako ujedinjeni vi u HDZ-u i rekli ste ne, ovakva situacija za mlade je dobra. Pitajte ove mlade ljude baš na galeriji što oni misle, što im treba u Hrvatskoj, da li im treba vaša Strategija demografske revitalizacije na preko stotinu stranica iz koje ste rekli da će proizaći još lijepih planova, mjera, ciljeva ili im treba ono ključno, krov nad glavom, posao s kojim će steći kreditnu sposobnost i sigurna budućnost? **Radin, Hvala zastupnice, pa evo kada ste već spomenuli mlade ja ću vas samo podsjetiti da je ova Vlada puno toga uložila kroz različite mjere. Pa što se tiče samih ugovora na određeno vrijeme upravo je za vrijeme ove Vlade značajno smanjen broj ugovora na određeno vrijeme i povećan broj ugovora na neodređeno vrijeme. Kroz aktivne politike zapošljavanja upravo se mladim ljudima omogućilo da ulažu u samozapošljavanje i omogućilo se poslodavcima da zapošljavaju upravo mlade ljude. Ono što vjerujem da zaboravljate da je u prethodnom razdoblju prije 2016. kroz mjeru stručnog osposobljavanja kada su moje medicinske sestre dolazile na svoj pripravnički staž imale su plaću od 1600 kuna, Danas toga više nema, danas je to zamijenjeno pripravništvom. I kroz to pripravništvo imaju daleko sigurniji posao nego što su ga imali sa stručnim osposobljavanjem. **Radin, Furio Zahvaljujem. Uvažena državna tajnice recite nam jedan podatak, nadam se da ga posjedujete jer prema veličini demografskog pada u posljednjih 10 godina Republika Hrvatska je među 5 najlošije pozicioniranih u EU. Dakle, pored nas tu su još i Rumunjska, Bugarska, Latvija, Litvanija i to je samo dokaz koliko je zapravo posla pred svima nama, a posebno pred ovom,

Zahvaljujem zastupnice. Cijeli okvir trenutni koji imamo vrijedi oko 9,6 milijardi eura s time da je najveći naglasak stavljen upravo na prvi strateški cilj oko 8,3 milijarde eura, a to je izgrađeno i poticajno okruženje za mlade i mlade obitelji, a nešto više od 1 milijardu eura je usmjereno na uravnoteženu mobilnost stanovništva. Taj financijski okvir je trenutni i on će se kroz godine mijenjati kako ćemo nadopunjavati i mjere i planove i aktivnosti i vjerujemo da će on i izaći iz ovih okvira u desetogodišnjem razdoblju. Hvala. Gospodin Kovač. i većina toga o čemu ste vi pričali je na jedinicama lokalne samouprave kao porodiljne naknade, besplatni vrtići i slično, ne na državi. Ja ne vjerujem da država ima sredstva da bi svima dala, da svi daju isto. Jer čuli smo neki gradovi daju 1000 eura, neki gradovi daju 150 eura porodiljne naknade. Znači nisu tu jednaki. Neki imaju besplatne vrtiće, neki nemaju. Pričate o poticanju visoke razine zaposlenosti što vam to znači? Zanima me konkretno koje mjere ste predvidjeli za Rome kojih u Međimurju ima puno i većina državnih pomoći odlazi na njih, osim naravno ovih poticanja poticajnog okruženja o kojima stalno pričate jer to je jedino što se može iščitati iz ove strategije. Pričate o poticanju poticajnog okruženja i o ničem drugom, ništa konkretno.

vašeg pitanja. Rekli ste da je sve na jedinicama lokalne samouprave pogotovo što se tiče vrtića, pa tu vam moram reći da niste u pravu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Uredbom o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja upravo jedinicama lokalne samouprave omogućilo sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja, a podsjetit ću vas i još da smo mi kao ured kroz 4, nepune 4 godine provodili pilot projekt gdje smo upravo sufinancirali predškolsku djelatnost kako bi ona bila održiva u lokalnoj samoupravi. I time smo obuhvatili kroz taj pilot projekt 19000 djece. Dakle, ne možemo govoriti o tome da je sve na jedinicama lokalne samouprave, a svaka nacionalna manjina u Hrvatskoj dio je stanovništva Republike Hrvatske i sve mjere koje vrijede za stanovništvo Republike Hrvatske vrijede i za svaku manjinu u Republici Hrvatskoj. Gospodin Kovač je tražio povredu Poslovnika. **Kovač, Stjepan (HSS)** Da, članak 238. Što se tiče pričali smo o besplatnim vrtićima, ne sufinanciranju pa mi recite konkretno u kojem gradu koji vrtić ova Vlada daje novce da je vrtić besplatan. Znate u koliko? U ni jednom, u ni jednom. Sufinanciranje je drugo. Ja vas pitam, pričali ste o besplatnim vrtićima, o poticajnom okruženju. U koliko to vrtića Vlada daje da su besplatni? Ni u jednom. Hvala. Ne može vam odgovoriti državna tajnica, je bila povreda Poslovnika. Mora dat opomenu jer je bila replika. Gospođa Lukačić, ispričavam se. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Evo mi iz oporbenih redova u kontinuitetu možemo čuti samo to kako ova Vlada ništa nije učinila za obitelj, za djecu itd. itd. Ja ću samo spomenuti besplatne udžbenike, besplatne obroke za svu djecu, besplatan prijevoz i to je samo jedan od načina na koji je ova Vlada osnažila obitelji s djecom. vas molim da za naše građane pojasnite samo onaj dio što je Vlada učinila za samozaposlene i zaposlene roditelje primjenom Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. siječnja prošle godine. Samo da objasnite to, jer mislim da je to jako važno za ljude koji rade. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor. i njegov gornji limit je sada 995 eura. No, ono što je možda i bitnije za mlade majke koje su nedavno počele raditi da smo manjili i uvjet staža osiguranja kako bi im sve beneficije bile dostupnije i kako bi mogle ostvariti pravo na iznos svoje plaće tijekom rodiljnog dopusta. Uveli smo očinski dopust određenim skupinama majki koje imaju djecu sa teškoćama u razvoju, sa određenim teškoćama zdravlja, podignuli smo naknadu. Dakle to su sve mjere u sklopu jednog malog zakona koji nije beznačajan, a koji našim roditeljima itekako pomaže. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana državna tajnice vama je vjerojatno poznat podatak da se u Hrvatskoj 80 do 100 tisuća parova bori s problemom neplodnosti ili smanjene plodnosti. Jednako tako, poznat vam je i podatak da Europski parlament donio zaključak da je neplodnost jedan od ključnih čimbenika demografskog urušavanja, urušavanja, ali isto tako i zauzeto stav da metode medicinski potpomognute oplodnje mogu imati značajan pozitivan učinak, ne samo na demografske, nego i na ekonomske trendove jedne zemlje i da ih ne nužno potrebno ugraditi u demografske politike. Vi znate da je SDP predložio novi prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, stoga ja vas danas pitam, kada kanite osigurati pristup medicinski pomognutoj oplodnji svim ženama, neovisno o njihovom bračnom ili ili partnerskom statusu? Kada kanite osigurati parovima i ženama u Hrvatskoj zlatni standard kakav imaju druge zemlje EU, što bi značilo usklađivanje zakona s novim znanstvenim postignućima u biomedicini i zapravo lakši pristup medicinski pomognutoj oplodnji. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ispričavam se, imate pravo, vrijeme. Imate pravo, kad imate pravo, imate pravo. Izvolite. Odgovor. Zahvaljujem zastupnice. Ne znam koji je vaš prijedlog zakona o pomognutoj oplodnji, ali ono što znam sigurno da Hrvatska ima jedan od boljih zakona o pomognutoj oplodnji, a što se tiče same dostupnosti centara, koliko se ja sjećam, u Hrvatskoj imamo 16 centara koji su kvalitetni i dostupni. A što se tiče samog udjela u broju živorođenih, mi smo vrlo jasno to rekli i toga se ne sramimo i to vrlo jasno ističemo, da 5% živorođene djece iz postupaka pomognute oplodnje, a ovo što sada radite, nemojte to raditi, hrvatski stručnjaci upravo u području pomognute oplodnje su kvalitetni i nisu stručnjaci koji su samo ovdje, nego su poznati i vani. A naši centri rade jednaki broj postupaka sa jednakim uspjehom kao i centri izvan RH. **Radin, Furio Povreda Poslovnika, gđa potpredsjednica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** 238, omalovažavanje zastupnika. Dajte se informirajte, ja nijednom riječju nisam ništa rekla o stručnjacima nego o lošem upravljanju, između ostalog i zakonom, koji upravo tim stručnjacima onemogućava i predstavlja barijere u pojedinim dijelovima kako bi došli do optimalnih rezultata i do bolje uspješnosti. Niste u 8 godina napravili ništa da biste uspostavili banku spolnih stanica, zašto? Kome to nije u interesu? Stručnjaci vape za time, vi ne želite za to čuti. Kad govorite o 5% udjela zemlje koje imaju liberalnije zakone, poput Danske… .../Upadica: Hvala./... i Švedske, njihov udio u živorođenima je 10% iz NPO, gospođo, duplo veći. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Hvala. Ja ne znam da li je bilo dezinformiranje, to se dogovorite, u to ne ulazim, ali omalovažavanje nije bilo pa moram vam dat opomenu. replika. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Isto tako, kada govorimo o demografskoj slici RH onda svakako treba i naglasiti da smo stara nacija, udio starijih od 65 godina u u ukupnom broju stanovništva prelazi negdje i 22% i u ovoj Strategiji, što je dobro, uz jedno zdravo okruženje, uz ideju i promicanja cjeloživotnog učenja što duže aktivnog starenja i starijih osoba aktivnih, pa i u svijetu rada, svakako da treba razmišljati i o onoj životnoj dobi koju nazivamo i četvrta, a to je kad oni ne mogu ostati u svojim kućama odnosno kada im potrebne su ili neke vaninstitucionalne usluge ili smještajni kapaciteti. Naravno da je važno djelovati na jednom i drugom području, Strategija je to predvidjela, ali vas molim da sad u svojem odgovoru rečete nešto i konkretnije. **Radin, Zahvaljujem zastupnice. Tako je, dio Strategije demografske revitalizacije neizostavan dio su i naši stariji stanovnici, kako ste i sami rekli iznad 65. g. ih ima negdje oko 22%. Ono što nam je činiti, moramo im omogućiti aktivno starenje, omogućiti im da se što duže, ako su to njihove potrebe, zadrže na tržištu rada, da imaju dobre društvene odnose u svom okruženju, a isto tako nam je bitno kako institucionalno, i neinstitucionalnu pomoć omogućiti upravo našim starijim stanovnicima. Pa evo, ja ću samo podsjetiti da smo upravo kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka predvidjeli izgradnju 8 domova za starije i nemoćne, a država je još na to dodala .../nerazumljivo/... financiranje za 10 novih domova, kako bi se svi ravnomjerno regionalno raspodijelili i kako bi svi stariji stanovnici imali jednaku dostupnost. Davor (DP)** Hvala vam. Poštovana gđo državna tajnice, sutra, 1. ožujka na snagu stupa novi Zakon o doplatku za djecu koji smo nedavno ovdje izglasali u HS-u. Evo, precizno iz njega ovako, u prvome razredu u obitelji koja ima 4 člana i prosječni mjesečni dohodak 353 eura i 16 centi mjesečno na 4 člana obitelji, iznos dječjeg doplatka jest 61 euro i 80 centi po djetetu, odnosno 2 eura i 2 eurocenti na dan, za obitelj koja ima mjesečni dohodak od 353 eura, dakle za teški socijalni slučaj. Sve ostale kategorije, taj se doplatak smanjuje. Da li ste nešto? Niste dali niti približno dovoljno. Dakle sve ove mjere o kojima možemo pričati ovdje, što će biti za 10 godina? Pogledajmo što stupa sutra, 1. ožujka na snagu. Sramota! Ne trebate ni odgovarati, hvala lijepa./... omogućili smo i onima koji imaju po članu obitelji 618 eura, da imaju mogućnost doplatka za djecu, a dijete koje potječe iz socijalne obitelji, koje je socijalno ugroženo, osim doplatka za djecu ima i druge potpore i na drugi način se skrbi o toj djeci. **Balić, Marijana (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Možete li, molim vas, reći na koji način Strategija planira ojačati veze s dijasporom, koja prema podacima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH obuhvaća oko 3,2 milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka potomaka te na koji način će se potaknuti povratak hrvatskog iseljeništva kako bi se ostvario drugi strateški cilj odnosno uravnotežena moblinost stanovništva? Jednako tako možete li nam molim vas reći koji su koji su mehanizmi suradnje predviđeni unutar strategije za postizanje tog istog cilja, posebice uzimajući u obzir potrebu za reintegracijom već spomenutih iseljenika koji su u inozemstvu proveli između pet i 15 godina i njihov doprinos povratnih migracija i doseljavanja potomaka demografskoj revitalizaciji i ekonomskom i društvenom razvoju? Zahvaljujem. **Radin, Zahvaljujem zastupnice. Pa vi jako dobro znate da hrvatska dijaspora, hrvatski iseljenici i njihovi potomci su vrlo značajan demografski i ekonomski potencijal hrvatskog društva. Upravo smo kroz drugi strateški cilj naveli Hrvate izvan RH kao vrijednog partnera u postizanju ovog cilja uravnoteženog moblinosti stanovništva. Znate isto tako da se i kroz Nacionalni plan razvoja odnosa s Hrvatima izvan RH koji Središnji ured za Hrvate izvan RH nedavno odnosno prije godinu dana usvojio, isključivo se radi na poboljšanju samih odnosa sa hrvatskim iseljeništvo. Ono što je nama cilj omogućiti im odnosno olakšati im administrativne poteškoće, pravne poteškoće kroz određene dokumente i socijalne sigurnosti sa određenim zemljama, omogućiti im s te strane socijalnu sigurnost

to je velika cifra. Stvaranje poticajnog okruženja za obitelj i mlade je cilj ove strategije, međutim smatram da strategija nije dovoljno uvažavala utjecaj rastuće digitalizacije i ogroman sve veći utjecaj umjetne inteligencije na radna mjesta. Sada me zanima, zapravo umjesto svih ovih mjera jer birokracija znamo da se sama stvara sebi poslove, da li ste razmišljali o univerzalnom temeljnom dohotku za sve nezaposlene i zaposlene koji bi pokrili osnovne životne potrebe, pa tako na neki način i zadržali mlade i poticali ih na stvaranje obitelji i rađanje? Hvala lijepo. Poštovana zastupnice. Pa evo ja sam i u uvodnom izlaganju rekla da smo kao Vlada vrlo jasno se odredili na to da ćemo pomagati mladima i mladim obiteljima, ali isto tako nismo zaboravili na naše starije starije stanovnike, tako da smo kontinuirano ulagali u plaće, u mirovine i u potpore što će se kroz ovaj cilj, prvi cilj koji ste i sami naveli dalje nastaviti raditi. Ono što bih napomenula da smo i kroz aktivne politike zapošljavanja upravo omogućili mladim ljudima, ne samo zapošljavanje već i samozapošljavanje. Isto tako kreirali smo i različite poduzetničke mjere, to je sve dio različitih horizontalnih politika i horizontalnih utjecaja. A što se tiče vašeg konkretnog pitanja, mislim da na to će i imati odgovor u konačnici i

Činjenica je da se u mandatu ove Vlade bitno potiče pronatalitetna politika, jedan od dokaza tome jest svakako naknada za prvih šest mjeseci nakon rođenja djeteta koja je istovjetna plaći, uz napomenu da većina država članica EU nema tako dugog i potpuno plaćenog roditeljnog dopusta kao RH, a drugih šest mjeseci ova je Vlada povećala za skoro 300% na skoro tisuću eura. Ovim dokumentom koji je pred nama i koji je financijski težak gotovo 10 milijardi eura Vlada se obvezuje na daljnje velike i pozitivne iskorake pa vas molim ustvari da nas informirate, kakve pozitivne promjene možemo očekivati vezano uz drugih šest mjeseci nakon što se dijete rodi? Gledam stranicu 114 raduje me ono što vidim i intervencije koje se planiraju. **Radin, Zahvaljujem zastupnice. Pa da, kako sam prethodno i vašoj kolegici odgovorila, do sada smo upravo u taj sustav ulagali puno upravo zato da bi pomogli našim roditeljima u onim prvim danima kada dijete dolazi doma. Do sada smo utrostručili roditeljski dopust, ono što nam je sigurno cilj doći do visine plaće i to nam je kao što ste mogli i primijetiti u indikativnim planovima koje smo ovdje naveli izmjene i dopune samog Zakona o rodiljnim i roditeljskim doplatku doplatku je cilj ustvari ove strategije i nama je visina plaće u visini plaće roditeljski dopust nešto što želimo dati ustvari našim roditeljima jer oni su to zaslužili. Nemojmo zaboraviti da danas žive u izazovnim vremenima i da novčana naknada i stabilnost i sigurnost upravo u tim prvim danima je nešto što roditelji doista traže i što im je potrebno. **Radin, Furio Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice. Imamo Strategiju razvoja poljoprivrede, pa nam je poljoprivreda ne koljenima, imamo Strategiju razvoja gospodarstva pa nisam nešto primijetio da nam gospodarstvo cvjeta, imamo Strategiju borbe protiv korupcije pa smo jedna od najkorumpiranijih država u EU, no čitajući ovu strategiju zaista ima jako dobrih stvari u njoj. Štoviše čitajući teško mi je vjerovati da ju je napisao upravo HDZ, valjda vas je EU malo Ali imam dojam da je ova strategija koja je pisana zbog EU, da bi u EU dobili neku kvačicu, evo ispunili ste nešto, a da ćemo opet pasti na onome na čemu uvijek padamo kada su u pitanju strategije, a to je provedba.

će, koje se vežu na samu strategiju. Jedna od tih je i Zakon o strancima koji je jučer predstavljen koji je isto tako jedan od kotačića provedbenih mehanizama ove strategije. Dio zakona koji su vezani uz ovu strategiju su i u planu donošenja već kroz ovu ili kroz slijedeću godinu. Dakle, ne možemo govoriti o tome da se nešto neće dogoditi, a na nama je samo hoćemo li biti dovoljno aktivni i hoćemo li poticati da se to događa. Nikola (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana državna tajnica evo sami ste spomenuli da je jedno od prioritetnih pitanja je i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kroz Nacionalni program stambenoga zbrinjavanja i kroz Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Mogu reći na primjeru grada Vukovara gdje smo dakle kroz povlašteni najam državnih stanova, ali i državnih kuća na cijelom potpomognutom području koje daje se po 13 euro centi mjesečno za najam, dakle jedan državni stan od 50 kvadrata iznosi 18 eura mjesečno najam, kasnije je otkup po povlaštenih cijenama 50, 60, 70 eura ovisno o kakvoj je dakle građevini i kvaliteti građevine riječ. Na temelju toga smo samo u gradu Vukovaru u proteklom periodu tisuću obitelji stambeno zbrinuli, a kroz kadrovsko zbrinjavanje preko 70 mladih obitelji deficitarnih zanimanja pronašlo je svoj život i svoju budućnost u Vukovaru i mislim da je to jedan od modela stambenoga zbrinjavanja koji je se sve više popularan i što ga … …/Upadica Furio Zahvaljujem zastupniče, tako je to je jedan od modela koji je u uredu u kojemu ste vi nekada radili i vrlo aktivno primjenjivao na potpomognutim područjima i ti su se procesi dalje nastavili raditi, pa vjerojatno se i sjećate da upravo u tim ruralnim potpomognutim područjima postoji još uvijek jedna linija gdje se daje i građevinski materijal za sve one koji žele izgraditi svoj obiteljski dom u potpomognutim područjima. I mi smo kao ured isto tako sudjelovali u pilotu zajedno sa Ministarstvom graditeljstva upravo zbog ove mobilnosti stanovništva koju ste i vi sami naveli. Znamo da danas mladi ljudi ne moraju se nužno vezati za jedan grad ili za jedan stan i da su skloni i promjeni radnog mjesta. Tako smo otvorili pilot koji smo provodili sa lokalnim jedinicama i davali smo mogućnost najma odnosno sufinanciranja najma za mlade ljudi i za mlade obitelji što se pokazalo kao dosta poticajno i gdje su dosta aktivno i lokalne jedinice sudjelovale. Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice taman smo prije tjedan dana na odboru spominjali Središnji registar stanovništva, negdje dan prije je to ministar financija predstavio jer su oni nositelj tog registra. I sad bi taj Središnji registar zapravo trebao objediniti sve relevantne podatke, zamijeniti popis stanovništva. Podaci će se kao što je planirano povući iz baze podataka MUP-a, Ministarstva uprave, HZZO-a, HZMO-a, Ministarstva obrazovanja. problem je što su baze podataka MUP-a o prebivalištu, boravištu netočne. Popis osiguranika HZZO-a neusklađen sa brojem stanovnika. Popis birača također neusklađen sa brojem stanovnika. Plan je tog registra da se onemogući zlouporaba sustava i socijalnih davanja i prava naši građana. Međutim, mene zanima obzirom da je sve neusklađeno, baze podataka nam ne štimaju, registar bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2025.

i urediti. I upravo je to period koji će se koristiti za uređivanje baza, ali isto tako i za rješenja o dostupnoj tehnologiji u razmjeni podataka između samog registra sa svim ostalim korisnicima jer registar je ustvari objedinjena baza različitih drugih baza matica u različitim tijelima. I zato nam i je cilj da najprije donesemo Zakon o Središnjem registru stanovnika da možemo dalje nastaviti sa samom osnovom i izradom baze registra, a da ćemo morati još puno raditi na njemu hoćemo jer to nije tako mali zahvat. To vi isto jako dobro znate po našim bazama iz zdravstva i one će se morat uređivat, dorađivat i kad registar bude gotov on će se još morati nadopunjavat. Anamarija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice u svojem uvodnom izlaganju istaknuli ste kako ustvari društvo u cjelini treba provoditi demokratsku revitalizaciju. Danas smo svjedoci kako veliki broj jedinica lokalnih i regionalnih samouprava uvode brojne demografske mjere. Sve više se povećavaju novčane potpore za rođenje djeteta, ulaže se u predškolski odgoj, iz Državnog proračuna imamo financiranje dakle u potpunosti udžbenika dok jedinice lokalne samouprave financiraju radne materijale, jedinice lokalne plaćaju produženi boravak, sve su veće i stipendije, brinemo o stambenom zbrinjavanju. Recite mi što strategija o kojoj danas raspravljamo predviđa po ovom pitanju. **Radin, Evo sami ste naveli jedan cijeli niz mjera koje su, koje poduzimaju same jedinice lokalne samouprave. Ono što je na nama raditi da imamo jednakomjeran regionalni razvoj. Dakle, da nemamo tako velike regionalne razlike između pojedinih jedinica lokalne samouprave. Sami ste spomenuli da se uvode potpore za novorođenu djecu, cijene vrtića se korigiraju, ali evo s obzirom da nisam mogla kolegi vašem odgovorit pa samo ću odgovorit da besplatni vrtići postoje u RH, da će do kraja godine uvest Dubrovnik, Velika Gorica, da su ga uveli Vrlika, Obrovac, Belišće, sigurno sam nekoga i ovdje zaboravila. Ali to je ono što moramo definirati i upravo i kroz prvi i kroz drugi cilj Strategije demografske revitalizacije, jer lokalna sredina i lokalna samouprava mora bit ključni partner u korekciji određenih mjera koje su potrebne za njihovo stanovništvo, odnosno za zadržavanje, a nacionalna razina … …/Upadica Radin: Hvala. Poštovana državna tajnice, ja bih se vratio na sam dokumenat koji ste nam dali na raspravu. Naime, možemo konstatirati da je analiza koja je napravljena u dokumentu dobra. Na žalost nisu napisani uzroci zbog čega su nastali ti problemi koji su nastali. Imamo odličnu viziju, imamo dobro postavljene ciljeve. Međutim, onaj problem koji nam je i dalje ostao nemamo odgovor kako, kako ćemo te ciljeve ostvariti? Napisali ste u uvodu tog dokumenta da će se to rješavati sa srednjeročnim i kratko ročnim aktima. Međutim, te srednjeročne i kratkoročne akte koje će napisati Vlada ili netko iz Vlade moramo uskladiti sa aktima iz jedinica lokalne samouprave. Recite mi molim vas u kojem periodu mislite te dokumente producirati i u kojem periodu ih mislite uskladiti sa jedinicama lokalne samouprave, odnosno je li uopće realan rok do 2033. godine? (HDZ)** Zahvaljujem zastupniče. Tako je. Nacionalni planovi i programi neki su već sada u izradi, neka zakonska rješenja su u izradi, tako da sve to ima svoj tijek. Dakle, neće se donijeti strategija, pa nakon donošenja strategije će se čekati određeno vrijeme da se donesu određeni planovi i programi. Neki kao što je i Nacionalni plan stambene politike je u izradi i on će vrlo brzo nakon Strategije demografske revitalizacije biti predočen javnosti kao i neki drugi ciljevi koji se odnose na gospodarstvo, na zakonske izmjene tako da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave će biti uključene u sve one one postupke planiranja koje se njih tiču. I to smo i do sada radili, pa nećemo ih ni do sada izostaviti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Povreda Poslovnika piše, da gospodin Pavić. Poštovana tajnice, na žalost nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. Ja bih vas molio ako možete kasnije u svojoj raspravi ili u odgovoru neke replike odgovoriti koji su to rokovi koje ste predvidjeli za to usklađenje, jer to nam je izuzetno važno da znamo gdje smo, što smo i kako ćemo dalje. Nema unutra ništa napisano. Pet minuta pauze? Da, ne? Kako hoćete. Moram vam dati opomenu, jer je bila replika iako je bilo konstruktivno. Ali čujte, ne predviđa konstruktivnost ovaj Poslovnik. Gospodin Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice prvo čestitke na izradi ovog strateškog dokumenta kao prvoga evo od kad smo ušli u EU. Drugo Drugo čitanje demografskih izazova, nije problem samo Hrvatske nego cijele EU obzirom na promijenjen način života, modernizaciju, tehnologiju, tehnološki razvoj. Mijenja se i razmišljanje ljudi, životni prioriteti. Logično je da nikad više neće biti onih vremena kao prije 30, 40, 50 godina nego imamo nove trendove, nove izazove i ono što mi kao politika ne možemo ovo promijeniti ali možemo dati nekakav okvirni prijedlog kako stvoriti bolje uvjete, bolje poticajnije okruženje za život, za djecu, za mlade, za zapošljavanje, za kvalitetnije plaće i svojim radom svi zajedno moramo postići da Hrvatska bude poželjno mjesto za život. A mislim da smo tu na dobrom putu obzirom da imamo činjenicu da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja u svijetu. mislim da nekad mi našim političkim govorima stvaramo osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja u državu i tako zapravo i narušavamo zapravo upravo ovu sigurnost i ove pozitivne trendove. **Radin, Zahvaljujem zastupniče. Da, to ste dobro detektirali. Hrvatska je još uvijek jedna od zemalja koja je u vrhu s obzirom na sigurnost i to je ono što mi ne znamo dobro cijeniti. Ali trebamo svakako stalno isticati, jer sve ono što se događa u društvu može biti i posljedica odnosno ta sama sigurnost je nešto što može privući i zadržati mlade ljude u Republici Hrvatskoj. I možda to nije tako loše stalno isticati, ali uz sve ono što smo do sada napravili, što radimo i što ćemo raditi je jedan cijeli skup mjera koje omogućuju hrvatskim stanovnicima kvalitetan život. Zahvaljujem. Na razini EU Republika Hrvatska se nalazi na dnu ljestvice sa 41% zaposlenih mladih u dobi od 15 do 29 godina dok je u vodećoj Nizozemskoj zaposlenost skoro ¾, a u Austriji 2/3 mladih. Među mladima je najranjivija skupina onih izvan obrazovnog sustava i tržišta rada kojih je u Republici Hrvatskoj u dobi od 20 do 24 godine čak petina. Porazno je šta ova strategija nudi jedina za zapošljavanje mladih to da je potrebno ulaganje u adaptaciju mladih na tržište rada kako bi se sustigle druge zemlje EU. Ne Ne vidimo koje su to mjere, jer ovakvim neozbiljnim pristupom nećemo zaustaviti iseljavanja mladih u potrazi za poslom. Mladi su vam čak i u javnom savjetovanju naveli da je potrebno i njih uključiti u radnu skupinu kao i sve kategorije na koje se odnosi ova Strategija a koje niste uključili. Nedostaje stvarna komunikacija sa skupinama na koje se odnosi ova strategija, tako da bi dokument sigurno bio konkretniji … …/Upadica Radin: Hvala./… Zahvaljujem zastupnice. Da, možemo govoriti o podacima. Mi od ni jednog podatka nikada nismo bježali, no to je trenutni podatak, a zaboravljate spomenuti one podatke koji su se dogodili prije 2016. godine. Od tada do sada uložili smo iznimno puno upravo u mjere koje se tiču i zapošljavanja samih mladih. Meni je žao što to niste čuli kada sam rekla i vašoj kolegici prije nekoliko minuta. Ali ono sve što smo do sada uložili uložili smo od pripravništva, od zapošljavanja, od samozapošljavanja, od mogućnosti poreznih rasterećenja, ulagali smo u plaće, pa i zadnjih evo prije tjedan dana smo vrlo jasno predstavili i usvojili i zadnju Uredbu o koeficijentima u javnoj i državnoj upravi, dakle cijeli niz stvari koje smo ulagali je upravo u to da bi im kvaliteta života bila daleko bolja. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena državna tajnice sa suradnicom. Središnji državni ured za demografiju i mlade je unazad nekoliko godina s vama na čelu napravio čitav niz novih mjera za mlade diljem RH, na što smo se aktivno prijavljivali i mi, općine, gradovi i realizirali već čitav niz tih mjera, no međutim evo Vlada RH je izmjenom Zakona o dječjem doplatku od ove godine povećala broj djece koja ulaze u taj cenzus, sa 247 tisuća na više od pola milijuna djece, dakle za više od duplo ove godine će biti povećan taj broj djece koja imaju pravo na dječji doplatak. Predviđa li ova Strategija demografske revitalizacije RH do 2033.g. uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka za svu djecu u slijedećih 10.g.?

kroz koje dodjeljujemo, a što se tiče samog univerzalnog doplatka to smo vrlo jasno komunicirali u raspravi. Naš cilj je da naša djeca imaju što bolji status u RH, dosada smo ulagali puno u različite mjere, pa i jedna od tih mjera je izmjena Zakona o doplatku za djecu kako bi obuhvatili veći broj korisnika nego što smo ih imali dosada i kako bi povećali sam iznos doplatka za djecu. Svakako, a to smo predvidjeli i strategijom, što možete vidjeti i u dodatku 8, su dodatna ulaganja u sam sustav doplatka za djecu. (Hrvatski suverenisti)** Poštovana državna tajnice, evo rekli ste u vašem izlaganju da ste otvoreni za dobronamjerne prijedloge, pa evo vam jedan dobronamjeran prijedlog. Zašto ne želite uvesti institut majke odgajateljice na razini cijele RH u nešto izmijenjenom obliku? Takva mjera bi vam donijela u svega nekoliko godina pozitivne demografske trendove, posebice u krajevima koji su pasivni, koji su najviše demografski opustošeni, a gdje su prosječne plaće 30% niže od ostatka Hrvatske. Ja imam troje djece, evo na vlastitom primjeru, 10, 8 i 6.g., znate koliko bi ta mjera značila mojoj obitelji da majka može 15.g. biti sa svojom djecom, imati sigurnu naknadu, a ovako mora ići na posao, niti ima vremena se posvetiti svojoj djeci jel mora 8 sati raditi ili pak da donesete mjeru na 4 sata sa punim radnim vremenom do 15-te godine djetetova života. Evo vam konkretni prijedlozi koji tište svakodnevne obitelji koji imaju troje i više djece. **Radin, Zahvaljujem se zastupniče. Pa evo, u svakom slučaju mi nikada nismo kako vi kažete odbili neku mjeru, mi smo o svakoj mjeri razgovarali i tražili najbolje rješenje. Pa reći ću vam sada i nekoliko stvari što se tiče samo ovog što ste sada predložili, dakle vi ste predložili nešto što nije razrađeno, no isto tako i u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama imate mogućnost upravo za majke koje imaju troje i više djece i koje su rodile blizance da ostaju do, doma sa svojom djecom uz određenu potporu. Ono što je nama u cilju, a to ste sami i rekli, omogućiti fleksibilne uvjete rada, omogućiti toj majci da ima mogućnost za obitelj, ali da ju ne isključimo sa tržišta rada, je, dakle to su one stvari prema kojima možemo ići i o kojima možemo razgovarati jer nama je krajnji cilj…/Upadica

Produljenje punog ra…, 4 sata rada na puno radno vrijeme do 15.g. djetetova života, odbili ste, znači sve ste odbili zato što ne shvaćate kako žive takve obitelji koje imaju troje i više djece. Znači ja sam to rekao, nemate sluha, slušajte ljude s terena i onda ćete vidjeti kako možete te mjere provesti. **Radin, Furio statistički pokazatelji nam govore da zadnjih 50-tak godina, od '70.-tih godina RH suočena sa negativnim demografskim trendovima. To se kompenziralo doseljavanjem uglavnom Hrvata iz BiH idućih 20-tak godina. Iako je ova Vlada nedvosmisleno kazala da je interes RH naš ostanak u BiH i čini sve na ostvarenju toga cilja, nažalost po nas trendovi iseljavanja se i kod nas nastavljaju, pa vas pitam imate li podatke o iseljavanju Hrvata u RH u proteklih godina? Isto tako smatrate li bitnim za demografiju i ako da, kako u fokus vratiti obitelj i vrijednosti koje takve zajednica nosi? Imate li podatke koliko je recimo u RH osoba starijih od 40.g. koji nikad nisu stupili u nekakav vid bračne zajednice ili podatak recimo koliko obitelji u RH iz zdravstvenih razloga ne može imati djece? To su Hvala./…detalji bitni za demografiju, zahvaljujem. kroz ove sve rasprave da je stanovnika RH danas manje nego što ih je bilo prije 30.g. i zato su razlozi različiti. Ono što ja bih samo u ovoj raspravi htjela istaknuti da zaboravljamo da generacije koje su se rodile prije 20 ili 30.g., koje su sada spremne za imati svoje dijete i zasnivati obitelj su bile male generacije i upravo zato i te male generacije ne mogu isproducirat veliki broj djece. Odgađa se rađanje prvog djeteta 91. smo imali prosječnu dob 23 godine za rađanje prvog djeteta, sada smo već u 30 godini sa tom odgodom rađanja ulazimo i u jednu sferu neplodnosti koja naravno nije nužno zbog odgode samo uzrokovane već i drugih vanjskih čimbenika. Tako da su sve to čimbenici koji nam guraju ustvari … …/Upadica Furio Radin: Vrijeme, hvala./… … obitelji u kasnije Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, dakle u vašoj strategiji između ostalog jedan dio strategije je posvećen i položaju žena na tržištu rada. Između ostalog tu je i su definirane strateške smjernice na području poreznih olakšica, pa jedna od tih strateških smjernica na području poreznih olakšica je smanjenje poreza na dohodak za majke radi smanjivanja rodnog jaza u plaćama. da postoji rodni jaz u plaćama nije nikakva novost. Imamo i statističke podatke kakovi oni jesu i to je jedna od mjera odnosno jedna od strateških ciljeva. Budući da smo mi u protekle, radom ove Vlade, dakle u protekle 4 godine imali 5 različitih razina zvalo se je reforma odnosno nekakvih poreznih olakšica mene zanima da li je vaš ured, da li ste vi u ovom smjeru razgovarali sa ministrom financija odnosno da li je to bila tema na Vladi da to bude jedna od poreznih olakšica? …/Upadica Furio Radin: da to bude jedna tema i zašto to već i nije jer se je moglo odraditi. Hvala lijepo. **Radin, Furio Samo ovo područje koje smo tu i naveli i istaknuli tržište rada koje se tiče žena, obrazovanja žena je jedno od bitnih područja ove strategije. Ono što bi samo htjela istaknuti da kroz nekoliko krugova krugova poreznih reformi utjecalo se upravo na porezno rasterećenje samih plaća od mladih pa povećanja osnovnog osobnog odbitka, pa za uzdržavane članove i tako redom. Dakle, to su sve jedne od, jedan po jedan korak koji je korak za bolji i kvalitetniji život naše obitelji. Ono što nam svakako slijedi je omogućiti i našim majkama odnosno našim ženama koje i sami ste rekli da postoji jaz u plaćama i zbog razloga što one vrlo često i izostaju s posla zbog djece i zbog uzdržavanih članova obitelji, zbog starijih u svojim kućanstvima naći načina kako im omogućiti da im što bolje pomognemo. dva cilja, a ja ću se osvrnuti na strateški cilj dva on se tiče uravnotežene mobilnosti. Kako dolazim iz Slavonije pa moje pitanje vama kako planirate uravnotežiti migracije iz manje razvijenih ruralnih područja na razvijena urbana? Željka (HDZ)** Poštovana zastupnice pa upravo smo ovdje u nekoliko navrata spominjali lokalnu samoupravu kao ključnog partnera u razvoju svih ovih ciljeva, mjera, aktivnosti izrade različitih planova. Lokalne migracijske politike moraju se raditi u suradnji sa lokalnom zajednicom. Ono što ne treba zaboraviti je da nije samo vanjska migracija ta o kojoj trebamo voditi računa većinom i unutarnje migracije koje su za RH kroz zadnjih nekoliko godina relativno stabilne, ali ono što treba razvijati je svakako gospodarski sektor, ulaganje u zone u različitim lokalnim sredinama, regionalnim sredinama i dati im ono što doista i pripada, a to je da budu centri razvoja određenih ruralnih sredina. Vi ste i kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem razvili jedan veliki dio projekata, a to i vi sami jako dobro znate,

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana, poštovana državna tajnice sa suradnicom uistinu jako puno strateških smjernica je u ovoj strategiji, teško je razlučiti koja je važnija. Međutim, konkretno u ovoj replici bi se osvrnuo na stambeno zbrinjavanje mladih i što bi sa ovom strategijom i kako bi sa ovom strategijom zapravo kao produkt nije trebalo stambeno zbrinjavanje mladih postati njima prihvatljivije i lakše ostvarivo. Hvala.

ostat živjet ovdje da ćemo mu to i omogućiti. Vi jako dobro znate da naše stanovništvo tradicionalno ima potrebu za imanjem nekretnina i veliki dio našeg stanovništva se i kreditno zadužuje za razliku recimo od nekakvih 40-ak posto Nijemaca koji imaju u vlasništvu svoju nekretninu. Ono što smo dosada radili sufinancirali smo stambene kredite i kolegica vaša me je isto tako podsjetila da se ulagalo kroz POS stanogradnju. Tu su također neke lokalne jedinice prepoznale taj model i ulagale su upravo kroz njega kako bi omogućili svojim mladim stanovnicima ili kako je kolega zastupnik rekao prethodno kadrovski su zbrinjavali na taj način sve one kadrove koji su im bili potrebni u lokalnoj jedinici. No, okvir za stambenu politiku i vrlo konkretne mjere donijet ćemo kroz Nacionalni … …/Upadica Furio Radin: Vrijeme, hvala./… … plan stambene politike koji izrađuje Ministarstvo graditeljstva. Ljubica (HDZ)** Hvala. Poštovana državna tajnice ova strategija predstavlja ključni dokument usmjeren prema ostvarivanju Nacionalne razvojne strategije s posebnim fokusom na demografsku revitalizaciju kao ključnog dijela razvoja razvojnog smjera. Demografski izazovi zahtijevaju dugoročnu populacijsku politiku, ova strategija ima strateške ciljeve i smjere… smjernice za stvaranje tog okuženja. Evo i kolega prije mene također se osvrnuo na stanovanje. Tako sam i ja imala u planu vas pitati za strateški cilj jedan priuštivo stanovanje i što predviđa i da li se predviđa kakva posebna mjera za priuštivo stanovanje na ruralnom području naše Hrvatske.

da sve one nekretnine koje su u državnom vlasništvu koje možemo staviti u funkciju stanovanja da ih stavimo u funkciju stanovanja. Način hoćemo li ih najmiti, hoćemo li ih kreditirati, hoćemo li razviti neki treći model to će vrlo jasno definirati i samo graditeljstvo kao nositelj stalnog nacionalnog plana. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Dajte molim vas malo manje žamora, jer se ne čuje dobro. Gospodin Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovana državna tajnice. Strategija demografske revitalizacije Hrvatske daje i nudi odgovore, vidjet ćemo rezultate. Budimo strpljivi. Demografija se ne rješava u godinu Hrvata u ratu, a onda i nakon ulaska u EU se iselio, a tome su kumovale negativne gospodarske prilike. Sada stvari kreću u pozitivnom smjeru, ali jedan dio iseljenih je trajno izgubljen. Možemo očekivati njihov povratak kada se umirove, ali su za demografiju izgubljeni. Sve znate. Jedan dio doseljenih stranih radnika će ostati i samo je pitanje da li će prihvatiti našu kulturu, da li će se asimilirati ili možda čak i obrnuto.

Kako društvo primitka mora biti senzibilizirano za strane radnike, tako i sami strani radnici trebaju prihvatiti kulturu i običaje države u koju su došli, tako da procesi integracije su procesi na kojima ćemo još jako puno raditi, o kojima ćemo razgovarati. No, ono što je ključno za prvi korak ulaska u Republiku Hrvatsku je svakako poznavanje onog osnovnog, a to je hrvatski jezik. **Radin, Furio Poštovana dakle ovako hajmo krenuti redom. Prvo govorimo o demografskoj obnovi pa da vidimo gdje je Hrvatska. Dakle, natalitet se može gledati po stopama nataliteta, ali može se gledati i po stopama fertiliteta. To je broj živorođene djece po ženi. fertiliteta u cijelom svijetu padaju. Hrvatska je danas na 1,63, svijet je negdje na jedno na 2,5. Održive stope su od autora do autora na 2,1 do 2,15. Jer je Hrvatska u trendu, u svjetskom trendu? Je. Ima li lošijih zemalja u Europi od Hrvatske? Ima. Većina zemalja EU ima lošije stope fertiliteta od Hrvatske i to je istina. Ja vam tu mogu na brzinu pročitati neke europske zemlje Grčka, Grčka, BiH, Poljska, Španjolska, Italija, Njemačka. Dakle, to su zemlje koje imaju lošije neodržive stope fertiliteta od Hrvatske bez obzira što su gospodarski razvijene. Možda malo više ako izdržim za u pojedinačnoj raspravi.

a ne znam kako se to desilo. …/Upadica Zekanović: Ja sam poštovani profesor geografije./… Dosta, idemo dalje. Izvolite odgovor. **Josić, Željka (HDZ)** Ako ćemo prema totalnoj stopi fertiliteta onda tu možemo govoriti o tome da je Hrvatska nekako u prosjeku EU po onim zadnjim službenim podacima koje imamo iz 2021. A u ožujku ćemo tek dobit podatke za 2022. Jasno je da ima i različitih zemalja i različitih totalnih stopa fertiliteta, pa ovo što ste rekli to ste u pravu. Već i skandinavske zemlje isto tako bilježe i pad svoje totalne stope fertiliteta, a nedavno ne znam koliko ste ste pratili i sama Francuska koja ulaže jako puno i u obiteljske i u migracijske politike bilježi isto tako pad totalne stope fertiliteta. **Radin, Furio Zahvaljujem se. Poštovana državna tajnice moram vam reći da mi je jako žao da u strategiji u ni jednoj riječi ne spominjete romsku nacionalnu manjinu. Ne samo da je demografska slika suprotna od većinskog naroda već postoji i niz specifičnosti koji bi trebali spomenuti. U širem društvenom kontekstu je to svakako potencijal koji romska zajednica i dalje ima smisla u radne snage, a koja sigurno ćete se složiti sa mnom nedovoljno iskorištena. Isto tako paradoks je pritom odgovornost nije samo na drugim već i u romskoj zajednici da desetke u budućnosti i stotine tisuća stranih radnika primamo, a dio naših državljana ostaje nezaposleni. To je problem kojim se ova strategija bi trebala se baviti, a moje je pitanje zašto u njoj nema osvrt na ovaj problem? Hvala. Željka (HDZ)** Zahvaljujem zastupniče. Pa što se tiče samog zapošljavanja mislim da smo o tome stvarno već puno govorili, a ono što je ključno u samim aktivnim politikama zapošljavanja koje se i svake godine nadopunjuju postoji i jedan novi program koji starta sa ovom godinom Posao plus plus koji je upravo namijenjen onim skupinama, ranjivim skupinama sa ciljem integracije na tržište rada i namijenjeno je za negdje oko 50 000 upravo takvih ranjivih skupina. Dakle, da ih se uključi na tržište rada ovisno o njihovim obrazovnim, ali isto tako i drugim kapacitetima. **Radin, Furio Zahvaljujem. Smatram da moja replika niti ne može biti upućena ovdje prisutnim predstavnicima Ureda za demografiju, ona bi trebala biti upućena premijeru i njegovim ministrima. Ova Strategija je trebala poći od uzroka iseljavanja da bi uopće mogla početi rješavati probleme, a kada pogledamo kuda to naši ljudi odlaze, onda možemo reći da je glavni razlog iseljavanja to što više nemaju povjerenja u ovu državu. Odlaze u one države koje su predvidive, koje su pouzdane, koje im nude čitav sustav. Ne idu tamo gdje su im besplatni vrtići jer nisu, dakle nije to glavni razlog, ne idu tamo gdje su naknade porodiljne ovakve ili onakve, drugim riječima, sve o čemu smo mi do sada govorili u prethodnim replikama su nekakve mrvice koje ne rješavaju onu krupnu sliku. Ako HS kao predstavničko tijelo ne funkcionira kako treba, a to smo vidjeli po uvodnim onim povredama Poslovnika koje su dolazile s HDZ-ove strane, što ljudi mogu očekivati od ove države? Sasvim sigurno ne… .../Upadica: Hvala./... vlastitu perspektivu i dobar životni standard,

sa vrlo izraženim demokratskim načelima, a svatko od nas ima pravo imati svoje mišljenje i to se treba uvažavati. A s druge strane, Vlada RH je u zadnjih nekoliko godina ulagala doista puno, ono što se .../nerazumljivo/... ono što ostaje našim građanima i nemojte govoriti tako paušalno, znamo što je uzrok iseljavanja jer uzrok iseljavanja hrvatskog stanovništva kroz povijest se mijenja i to vi jako dobro znate i nemojmo stalno iskrivljavati ono što znamo iz povijesti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sad mi nećete zamjarati, ali iz tehničkih… Molim? Povreda, povreda da. U redu, izvolite. Čl. 238, morala sam reagirati, sva demografska politika ove vlade Andreja Plenkovića svodi se u dvije riječi, auf Wiedersehen. Toliko o demokraciji. To je poručeno saborskim zastupnicima, to je poručeno hrvatskim građanima, oni kritiziraju, oni koji vide stvarnost drukčijim očima od hvalospjeva

i sada, nemojte mi zamjarati, ali, ne zbog mene, nego mole me da iz tehničkih razloga, da do 12:15 imamo pauzu. 12:15, 10 minuta. Hvala.

pa evo, samo nekoliko riječi prije pitanja, ovaj, koliko tko ozbiljno shvaća ovu problematiku demografije vidljivo je i iz prisutnosti u hrvatskoj sabornici. Vidimo da drugova iz SDP-a nema cijeli dan danas, oni su stavili svoje rekvizite i nekakve parole i negdje su se povukli, uglavnom, ovaj, no, pustimo njih, nisu ovdje bitni. Moje pitanje prema je vezano, recite nam, koliko smatrate da je ova Strategija doista sveobuhvatna je jer je činjenica i sigurno da samo jedno ministarstvo ili pa čak i Vlada bez ostalih segmenata ukupnog društva jednostavno to pitanje neće moći riješiti brzo niti učinkovito. Sigurno je da ovo ima dalekosežne, odnosno davno, davno se vuku razlozi ovakvih, ovakve demografske slike, prošlo stoljeće prije 50, 60 godina i da jednostavno bez promjene ukupnog shvaćanja ovog problema u društvu nećemo, nećemo .../Govornik Hvala zastupniče. Tu ste u pravu. Dakle ne može se o demografskoj revitalizaciji govoriti iz kuta jednog ureda ili jednog ministarstva. Ono što je nama potrebno, potrebna nam je horizontalna suradnja, ali i vertikalna, to smo danas ponovili ja ne znam koliko puta. Zašto to stalno ponavljamo? Zato što sve ove demografske priče o kojima govorimo danas, one moraju bit sažete kroz različite mjere, kroz one koje se tiču stanovanja, koje danas dominira u ovoj raspravi, kroz zdravstvene politike, pozitivno i dobro zdravstveno okruženje je iznimno bitno ne samo za naše starije sugrađane, već i za one naše mlađe. Preventivni programi, dakle jedan cijeli niz koji se odnosi na zdravo okruženje. Sljedeći su nam obrazovanje. Moramo znati da smo u sustavu obrazovanja od početka praktički našeg života, od trenutka kada uđemo u predškolski odgoj i obrazovanje do završetka fakulteta i na kraju, cjeloživotnog obrazovanja. politike zapošljavanja, dakle cijeli niz mjera i cijeli niz politika se moraju uklopiti u jednu cjelinu. **Radin, Furio Hvala g. potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice. Evo, na području moje Cetinske krajine, barem u posljednjih 100 godina iseljavanje je jedna konstanta. Jasno, prije se više rađalo djece pa to nije bilo toliko vidljivo kao danas. Već smo pričali, vrijedonosni sustav, stil života se promijenio, to itekako ima bitan učinak na demografiju u cijeloj RH, međutim, malo se spominje da određeni broj ljudi, posebno mladih ljudi se vraćaju nakon određenog broja godina iz inozemstva, otvaraju ovdje obrte, OPG-e zahvaljujući subvencijama na svim razinama, od ministarstva pa nadalje, tako da u tom kontekstu pozdravljam

spreman je vratiti se i spreman je započeti posao u RH i nemojmo zaboraviti da upravo ti mladi ljudi kada su otišli stekli su određena znanja, određene vještine izvan RH i voljni su ih primijeniti upravo u RH i to i to je ono što trebamo cijeniti, a na nama, na svakom od nas pojedinačno je da upravo u ovoj državi koja je dobro i kvalitetno mjesto za život stvaramo tu pozitivnu energiju i pozitivno javno okruženje. Hvala. Gospodin Šimičević. ni korupcije, tamo nema ni nepotizma, pa ako hoće ovi sa moje desne strane tamo nije ni Andrej Plenković, ali mi ovdje u Hrvatskoj doista ulažemo i ovaj paket strategije od 10 milijardi eura zasigurno je vrijedan divljenja. Ono što nikako ne smijemo zaboraviti, a to je da smo mi imali burnu povijest i da je nama i od '45. do '70.-tih godina otišlo strašno puno ljudi, a da smo imali Domovinski rat u kome je poginulo 15 tisuća ljudi koji su većina bili fertilne dobi i sad možete misliti da je, da je svatko od njih imao troje djece, znači to bi bilo 50 tisuća novih koji bi već imali svoju djecu ako govorimo o '91.. Dakle ulažemo, strašno puno ulažemo u obrazovanje, strašno puno ulažemo u infrastrukturu, strašno puno ulažemo u, u, u stanovanje,

al je zanimljivo, hvala lijepa. Odgovor. **Josić, Željka (HDZ)** Pa evo ja ću se samo nastaviti na vas zastupniče, sve ovo što ste rekli to je točno i činjenica je da se životni standard promijenio, ali i životni stil se promijenio. Ono što danas zaboravljamo, a to smo već nekoliko puta ovdje spomenuli, naše se žene obrazuju, one su izuzetno visoko obrazovanje, obrazovane danas u Hrvatskoj, što se tiče visoko obrazovanih majki po njihovoj brojci smo u samom vrhu EU, pa tu odma možemo pobiti i ono kad se u javnom prostoru naglašava da naše majke, da naše žene ne žele roditi nego da se obrazuju, što nije točno. Ovo nam je upravo pokazatelj da sa obrazovanjem, sa boljom kvalifikacijom radnog mjesta, sa boljim plaćama i te majke doprinose i svojoj obitelji i svome djetetu. S druge strane imamo i različite neke fenomene koji se preljevaju i na RH, što nije novost,

Fala lipa g. potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, po mome dubokom uvjerenju ključno pitanje je priuštivo stanovanje mladim obiteljima. To vam govorim iz vlastitog iskustva jer u gradu Splitu odakle odlazim, ali primjerice i u Dubrovniku imate situacije u kojemu, primjerice u Splitu imamo 17 tisuća praznih stanova od kojih je 10 tisuća stanova se mjerilo nije pomaknulo. Kada bi aktivirali te prazne stanove onda bi najnoviji mladim obiteljima bili priuštiviji, a i samo tržište dakle nekretnina bi se dinamiziralo i ne bi cijene bile toliko neprihvatljive. Smatrate li da u cilju, strateškom cilju jedan gdje kažete da je potrebno učiniti priuštivo stanovanje treba mijenjati Zakon o komunalnoj naknadi odnosno o komunalnom gospodarstvu ili nekim drugim mjerama kako bismo aktivirali te mrtve kapitale? Hvala lijepo. **Radin, Pa tako je, upravo o stambenoj problematici smo i veći dio ove rasprave posvetili i ovo što ste sami rekli, to je činjenica, dakle to nije samo grad Split, imamo i u Gradu Zagrebu i u nekim drugim gradovima stanova koji su sigurno u privatnom vlasništvu, a koji nisu iskoristivi. Samim ovim što ste vi rekli da mi račun za struju stoje, pokazuju nam da se oni ne mire, da se oni ne koriste. Koji su oblici kako ih staviti u funkciju, sigurno sam da ima puno različitih, no no isto tako moramo znat da i lokalna samouprava treba dat svoj obol u svemu tome. Ovo što ste spomenuli može biti jedan od pokretača jer na taj način ćete i zadržat one mlade kojima treba određeno stanovanje, koji ne žele bit sa svojim roditeljima, a opet nekretnine ćemo ćemo staviti na tržište i mislim da je, da bi s te strane svi bili nekako na dobitku, oni kojima je potreban stan imali bi ga gdje unajmit…/Upadica Radin: Hvala./…oni koji bi ga iznajmili mogli bi korigirat cijenu koja bi bila prihvatljiva. Hvala lijepa. Gospodin Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani, u Strategiji demografske revitalizacije koju danas predstavljate stoji da će, da je cilj podržati provedbu Nacionalne razvojne strategije. Podsjetit ću vas da u Nacionalnoj razvojnoj strategiji stoji cilj da do 2030. ukupna stopa fertiliteta bude 1,8, dakle niti dvoje djece po obitelji, što znači da vi pretpostavljate unatoč samoj Strategiji demografske revitalizacije da će Hrvatska se osipati i idućih 7.g. unatoč svim dokumentima i mjerama koje vi donosite. Ne ja nego i stručnjaci vam govore da je ovo načelni skup strateških ciljeva, a ne konkretne mjere. Ali ono što me zanima budući da ste dokument pripremali godinama i kažete da unutra postoje konkretne mjere, možete li mi reći kolko točno na godišnjoj razini planirate posto BDP-a izdvojiti za ove mjere? Mi iz Mosta smatramo da je potrebno barem 3% BDP-a odnosno 2,2 …/Upadica

očekujem da se završi rečenica, tako da ubuduće znate mislim tako, to je običaj moj. Izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem zastupniče. Tako je, ono što je postavljeno kao cilj u Nacionalnoj razvojnoj strategiji, to ste mogli komentirati i komentirali ste u onom trenutku kad Nacionalna razvojna strategija bila ovdje u HS-u, a što se tiče samih analiza koje smo pripremili uz ovu Strategiju, analizu su napravili upravo hrvatski znanstvenici i hrvatski demografi. Ono što ste vrlo jasno postavili pitanje, ja sad neću vam po svakoj od ovih prioritetnih područja govoriti koliko smo na nešto izdvojili odnosno koliko planiramo u određenom razdoblju jer to sve stoji u samom strateškom dokumentu, a s druge strane, što se tiče samog udjela u BDP-u, ono što je i je cilj ove Vlade, da upravo kroz mjere koje sada provodimo i koje ćemo provoditi i koje će se događati u RH, udio u BDP-u bude daleko viši nego što je danas. No, hoće li to biti dovoljno da utječemo na demografsku revitalizaciju samo kroz potpore, to je upitno. Ono što moramo biti … .../Upadica: Hvala./... svjesni, da jedino potpora nije čime možemo utjecati na demografsku revitalizaciju, a to su nam pokazale i razvijene Poslovnika **Petrov, Božo (MOST)** Povrijeđen je čl. 238, nažalost na ovakav način moram replicirati i zaslužiti opomenu. U BDP-u Hrvatske izdvajanje za ovo je 1,2 milijarde eura sa Eurostata povučeno, dok druge države izdvajaju, Poljska, npr. 4%, Francuska 3%. Ako je ovo najveći problem Hrvatske, a ja smatram da jest, onda je ono što mi trebamo napraviti, povećati daleko više, minimalno milijardu eura u ovo jer neće Hrvatske biti. Hvala. Da, opomena mora ići iz formalnih razloga, ne ulazeći u sadržaj jer je bila replika. G. Budalić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kao što ste sami rekli, u vašem izlaganju da populizam i politikantstvo ne smiju biti okosnica današnje rasprave. Prevažna tema za naše društvo je demografija. Ovom prijedlogu Strategije demografske revitalizacije RH naglasak je stavljen i na osiguranje priuštive pristupačnosti stanovanja za mlade. Ovdje konkretno mislimo na mlade kojima je praktično nemoguće doći do vlastitog stana. Obzirom da ovaj problem, mi koji smo u lokalnoj samoupravi, nismo u mogućnosti sami rješavati dok provodimo niz mjera, od naknada za novorođenčad, od predškolskog i školskog odgoja, prijevoza djece, toplih obroka, itd., produženoga boravka, moje pitanje glasi, kada ćemo dobiti provedbeni plan … .../Upadica:

središta, od centra, vrlo bitna i prometna povezanost, ali i dobar posao, a uostalom i stambeno zbrinjavanje. Uostalom, i u malim sredinama, to smo već i nekoliko puta danas spomenuli kroz različite modele i POS-ove izgradnje se omogućilo i lokalnim sredinama da imaju stambene jedinice koje će namijeniti svome lokalnom stanovništvu, a upravo ti modeli kako će oni izgledati i kako će točno mjere se definirati, bit će predstavljeni u nacionalnom plani stambene politike koje priprema Ministarstvu graditeljstva kako je sam ministar najavio u, vrlo skorom razdoblju.

što se događa i kakva je totalna stopa fertiliteta, gdje smo mi u Hrvatskoj, tako negdje na polovici, u odnosu na sve ostale članice EU i to je nešto što je poznato. Demografski problem nije nastao od jučer i ne nastaje tako preko noći, nego se isto tako kako dugoročno mu treba da postane problem, tako se mora i rješavati. Međutim, ono što je važno da je upravo ova Vlada itekako svi oni koji to žele prepoznati itekako puno mjera poduzela direktnih i indirektnih da bi se upravo demografska situacija poboljšala. Prema tome, evo ja bih htjela još … .../Upadica: Hvala, vrijeme./... Zahvaljujem zastupnice. Pa evo u nekoliko navrata smo spomenuli ono što je možda i najbitnije. To su bile većinom potpore koje su namijenjen našim roditeljima, pa dohodak za djecu, ali ono što ne smijemo zaboraviti, da potpora ne može biti osnova demografske politike. Ono što je potrebno, to je izgrađeno okruženje koje gradimo od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, pa i cjeloživotnog obrazovanja. Ja ću samo ovdje napomenuti da smo do sada nešto više od dvije milijarde upravo uložili u same vrtiće i osnovne škole. To je iznimno bitno jer mjesta obrazovanja i odgoja su najbitnija mjesta možda koja postoje za našu djecu. Sada je i u pilotu cjelodnevna nastava, dakle to je nešto što se planira implementirati za vrijeme trajanja ove strategije, rad, tržište rada, usklađivanje obrazovanja sa … .../Upadica: Hvala./... tržištem rada, dakle sve su to mjere koje smo donosili do sada i koje ćemo nastaviti. Marin (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvaženi državna tajnice. Problemi stambenog zbrinjavanja mladih puno puta je danas spomenuto, a spomenuto je u samoj Strategiji gdje se spominje i povećanje stambenog fonda gdje je točno navedeno nešto preko 260 milijuna eura da se planira uložiti u tu stavku, pa s obzirom da ne vjerujem da ste napamet izbacili tu brojku, mene zanima koliko točno stambenih jedinica se planira izgraditi do 2033. g., što za najam, a što za prodaju? Zahvaljujem. **Radin, Hvala vam na pitanju. Ovako, što se tiče samih stambenih jedinica, ovda ste vidjeli da smo mi tu vrlo jasno rekli i da bi se i sektor trenutne državne imovine koji se može iskoristiti za stanovanje trebao prenamijeniti za stanovanje, i to isključivo za stanovanje mladih i mladih obitelji, a onaj drugi sektor koji će se planirati graditi, dograđivati na osnovu postojećih jedinica će se najvjerovatnije raditi u dogovoru sa lokalnim sredinama jer do sad modele koje smo imali, pogotovo koji su funkcionirali sa lokalnim jedinicama, tamo gdje su postojale potrebe i želje za zadržavanjem stanovnika, oni su i izgradili određeni broj stambenih jedinica. Tako da o točnom broju u ovom trenutku, ja vam ne mogu reći, ali sigurna sam da će strateški dokument koji donosi Ministarstvo graditeljstva donijeti i puno konkretnije brojeve o kojem broju bi se novih jedinica radilo.

Raduje me pa ste prepoznali Hrvate izvan RH, a moje pitanje vama glasi. S obzirom na demografski doprinos Hrvata iz BiH, koji danas u RH živi skoro pola miliona Hvala lijepa. Odgovor. Pa evo, ja bih samo rekla ono što mislim da svi vrlo dobro znamo. Što se tiče Hrvata u BiH, ono koliko mi pratimo regiju, znamo da jedan dio i vaših lokalnih čelnika se vrlo jasno aktivirao po pitanju demografske revitalizacije određenih području u BiH. Ono što moramo istaknuti, pogotovo na ovaj migracijski dio koga smo, možda i nismo bili svjesni do sada, da najveći broj, ustvari naših radnika koji su sudjelovali u tržištu rada i u graditeljstvu i u trgovini je upravo dolazio iz područja BiH sa hrvatskim državljanstvom, dakle ljudi koji su poznavali u hrvatski jezik i običaje i kulturu i oni su bili svakako jedan dio one naše integracije koju smo itekako mogli dobro integrirati u hrvatsko društvo. Ono čega smo danas svjesni da ne samo RH nego i cijelo okruženje demografskim prilično devastirano, tako da, sve ovo što smo mi u ovom trenutku ovdje napisali, isto je primjenjivo i za druge .../Govornik se ne čuje./... **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Vlada RH prihvatila je moj amandman na državni proračun kojim se osigurava stambeno zbrinjavanje mladih obitelji koje žive na selu i bave se poljoprivredom na način da novac država udruži sa općinama i gradovima manjima od 5000 stanovnika koje su već osmislile određene mjere u tom smislu. Na taj način stavljamo prazne kuće u funkciju, ali isto tako pomažemo generacijsku obnovu hrvatskog sela i poljoprivrede. Anketirala sam općine i gradove manje od 5000 stanovnika, njih 140 mi se javilo povratno, njih čak 88 ima različite mjere kojima pomaže stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, no naravno, nema nema dovoljno sredstava da bi ona bila interesantna kako bi mlade privukli da između grada i sela odaberu selo. Hoće li država i za druge mlade obitelji koje imaju potencijal ostati na hrvatskom selu također, udružiti sredstva sa općinama i gradovima i na taj način osigurati da oni … .../Upadica: Hvala./... ostanu živjeti na hrvatskom selu? Željka (HDZ)** Poštovana zastupnice, vi ste tu rekli nešto što je vrlo zanimljivo, a to je da mora postojati inicijativa i od lokalne samouprave i ono što je jako bitno, da oni znaju što njihovo stanovništvo traži, a onda nacionalna razina ili kroz amandmane ili kroz određene inicijative podupire upravo takve lokalne sredine koje žele zadržati svoje stanovništvo jer sami ste rekli, nekretnina ima, a isto tako je i prije vas zastupnik to napomenuo. Mi smo kroz različite pilote, a i jedan sličan i ovaj za koji ste vi osigurali sredstva proveli sa lokalnim jedinicama gdje smo sufinancirali najam. Svakako kroz te pilote možemo kvalitetnije napraviti određene kriterije, ali isto tako i potaknuti lokalne sredine da se više angažiraju upravo oko određenih modela stambenog zbrinjavanja, jer budimo realni, naše selo ne podrazumijeva izgradnju nikakvih zgrada nego /... tu zadržavamo ljude u njihovim kućama i u drugačijem načinu života koji isto tako treba razumjeti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi je SDP i gđa Radolović i Marić podijeliti vrijeme SDP-a **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Pa možemo reći da se vladajući HDZ uistinu sjetio predložiti Strategiju demografske revitalizacije nakon što se u posljednjih nekoliko godina njihove vlasti iselilo preko 500 tisuća Hrvata iz ove zemlje. Ovo je još samo jedan u nizu neslavnih pokušaja HDZ-a da opere sa sebe činjenicu o masovnom iseljavanju i demografskom pustošenju, mahom mladih radno sposobnih obitelji, a u tome im nije previše pomogla ni ona njihova neslavna mjera vrati se u Hrvatsku, ili kako ide, biram Hrvatsku i dobit ćeš 200 tisuća kuna jer se doslovce na prste jedne ruke može izbrojati figurativno koliko se Hrvata vratilo iz iseljenih njemačkih, Austrija, itd. Jedino što su znali, znali su frizirati podatke, a ovaj put nećemo govoriti dakle o povećanju podataka, nego pokušavaju lažno prikazivati i umanjivati brojke iseljenih Hrvata za što su iskoristili ovaj kaos i nerad s odrađenim popisom stanovništva, što je već jasno iz Registra birača u kojem je 500 tisuća ljudi više nego što ih je utvrđeno popisom stanovništva. Međutim, sva sreća postoje vrlo lako dostupni i provjerljivi podaci iseljeničkih ureda iz Njemačke, Austrije, Irske, koji su vrlo olako demantirali naše pokušaje Ureda za demografiju resornog ministarstva i jasan su pokazatelj o masovnom iseljavanju Hrvata u te zemlje i daljnjem demografskom pustošenju. No da se vratim na sam prijedlog Strategije demografske revitalizacije do 2033.g., strategija koja broji preko stotinu stranica, ali koja će biti naravno mrtvo slovo na papiru i neće ono najbitnije, vratiti naše ljude u Hrvatsku, niti spriječiti daljnje iseljavanje ako se ljudima u Hrvatskoj ne ponudi pravo na dostojanstven život i konkretne i provedive mjere za demografsku revitalizaciju. Što znače konkretne i provedive mjere za demografsku revitalizaciju? Konkretno znači omogućiti ljudima pravo na priuštivo stanovanje i krov nad glavom, pravo na adekvatno plaćen rad bez robovlasničkih ugovora i nepreglednog rada kroz ugovore na određeno vrijeme, bez mogućnosti stjecanja kreditne sposobnosti koje smo i kao SDP predlagali izmjenama Zakona o radu, međutim vladajući HDZ je vrlo lako odbijao te amandmane jer valjda smatraju da svi naši mladi u Hrvatskoj trebaju preko 10-15.g. raditi na ugovore određeno. Čak 90% našeg stanovništva nema pojedinačnu kreditnu sposobnost za kupnju stana, a preko milijun ljudi u Hrvatskoj plaća više od 40% primanja, pazite, za troškove stanovanja mjesečno. S druge strane u Hrvatskoj postoji tendencija stalnog rasta nekretnina, a sve je bro…, sve je veći broj građana Hrvatske, pogotovo mlađe populacije koja si ne može financijski priuštiti primjereno stanovanje, što naravno je jedan od glavnih uzroka iseljavanja mlađe populacije iz Hrvatske. Imamo enorman broj 30-godišnjaka, 40-godišnjaka, radno sposobnih građana koji još uvijek žive u zajedničkim domaćinstvima s roditeljima. Time smo i među zemljama koje imaju najmanje kvadrata za život po žitelju kućanstva, a posebno poražavajući podatak, moram ga ponoviti, jest da u čitavoj EU upravo su mladi u Hrvatskoj posljednji koji napuštaju zajedničko stanovanje sa svojim roditeljima. Nama u SDP-u želja je ljudima skinuti s vrata omču dužničkog ropstva i omogućiti im sigurno i kvalitetno življenje. Ne, mi nismo nikad predlagali, kako je rekla državna tajnica, kvazi rješenja, mjere s čarobnim štapićem, predložili smo vrlo konkretan SDP-ov program „plan za stan“ kojim je cilj osnivanje namjenskog Fonda za gradnju i obnovu 15 tisuća stanova, dakle vrlo konkretno i jasno smo naveli brojku. Gospođa uvažena državna tajnica maloprije u odgovoru na replici nije znala reć konkretnu brojku na pitanje kolege Lerotića, koliko stanova točno planiraju obnovit i izgradit, već je opet prebacila lopticu na Ministarstvo graditeljstva, da oni trebaju preuzet tu odgovornost. SDP je napravio vrlo konkretan program „plan za stan“ gdje je procjena potrebnih sredstava za obnovu i izgradnju 15 tisuća stanova približno 1% državnog proračuna na godišnjoj razini kroz 6.g.. Nakon tog razdoblja projekt će postat samoodrživ i neovisan o proračunskim sredstvima. Vrste društveno priuštivih stanova bi bile vrlo konkretno, najam stanova za materijalno ugrožene građane, dugoročan najam stanova, prodaja stanova iz Fonda izgrađenih stanova, najam stanova s kasnijom opcijom vlasništvo upravo za one mlade obitelji koje u tom momentu nisu kreditno sposobne, najam stanova za asistirano življenje i najam stanova u vlasništvu pravnih subjekata za radnike, konkretno i održivo da ne bi imali nagurane radnike u stanu od 30 kvadrata sa 60 ljudi. S pristupnim stanovanjem mladih roditelji i obitelji će lakše planirati budućnost. Međutim, što znači dostojanstven život u Hrvatskoj osim priuštivog stanovanja i adekvatnog plaćenog rada? Znači i osigurano mjesto u vrtićima za svu djecu, te besplatno pohađanje ranog i predškolskog odgoja. Tu smo također vrlo konkretno izmjerili koliki je financijski učinak te mjere. Potrebno je odvojiti 330 milijuna eura na godišnjoj razini da bi svako dijete u Hrvatskoj imalo osigurano mjesto u vrtiću i pristup ranom i predškolskom odgoju. Mnoge obitelji u Hrvatskoj danas ne mogu si priuštiti plaćanje vrtića zbog čega ih djeca i ne pohađaju, a financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja i dalje je vrlo nedovoljno u odnosu na potrebe. Izradili smo vrlo realan i provediv program polaznih točaka za unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj u kojem će svako dijete imati osigurano mjesto u vrtiću bez financijske participacije roditelja. Dostojanstven život u Hrvatskoj, što on još znači i sprječavanje ovog demografskog pustošenja? Osim pravo na priuštivo stanovanje, adekvatno plaćen rad i pravo djece na besplatno pohađanje ranog i predškolskog odgoja znači omogućiti i mirovine s kojima naši umirovljenici neće gladovati ili morati raditi dodatne poslove do svojih 70.-tih godina, nego će moći provoditi vrijeme sa svojom djecom i unucima nakon zasluženih 10-ljeća rada. Povećanje mirovina mi u SDP-u smatramo da mora biti sistemsko i ono koje neće ovisiti o predizbornim obećanjima ne vezano da li je SDP, HDZ, Most ili Možemo! na vlasti, nekim dodacima koji će se pojavljivati kad god je to u ovom konkretnom slučaju Andreju Plenkoviću zgodno odnosno pred izbore. Hrvatski umirovljenici danas žive ispod granice dostojanstva iako je HDZ obećavao da će podići mirovine na 60% prosječne plaće. Povećanje mirovina i dostojanstven život umirovljenika i svih građana Hrvatske glavni su prioriteti SDP-a, a mehanizam provedbe sastojat će se od dva elementa što se tiče povećanja mirovine, usklađivanja mirovine kojim uvažavamo povoljniji faktor između rasta bruto plaće i rasta cijena, te uvođenje elementa trajnog povećanja kroz 4.g.. Što nam je konkretan cilj? Povećanje od 10% mirovina u prvoj godini mandata i 5% povećanja u drugoj, trećoj i četvrtoj godini mandata, a na kraju četvrte godine mandata SDP-ove Vlade prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosit će 750 eura. Usporedbe radi, trenutno je prosječna mirovina u Hrvatskoj 440 eura, međutim brojke su poražavajuće jer svaki četvrti umirovljenik u Hrvatskoj živi danas odnosno preživljava i krpa kraj s krajem sa 300 eura mjesečno. Evo ja se zahvaljujem, nastavit će kolegica Marić s našim drugim mjerama vezano za demografsku revitalizaciju. Dok dođe gđa. Marić mi ćemo pozdraviti učenike i učenice i nastavno osoblje XV. Zagrebačke gimnazije koje ste danas s nama…/Pljesak. Hvala vam što ste s nama. Izvolite gospođa Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice koje nema, suradnica je tu, kolegice i kolege i dragi naši mladi, kad se naše mlade a redovno nas posjećuju iz osnovnih i srednjih škola i studenti pita što bi svakom građaninu bilo potrebno da bi bio zadovoljan životom u RH, pa velika većina njih će izrecitirati ono što i svaki od nas misli. Prvo, kvalitetno i priuštivo stanovanje o našim politikama je o tome već govorila Sanja. Dostupna i kvalitetna zdravstvena skrb u svim dobnim skupinama, dakle od rođenja do naših umirovljenika. Zdravo okruženje. Zadovoljavanje ne samo osnovnih životnih potreba da imaš gdje jesti, piti i spavati nego treba i kvalitetno vrijeme ne samo za rad za koji ćeš biti dostojanstveno plaćen nego da imaš i vremena i za sebe i za svoje bližnje, za kulturu itd., a da ne samo da misliš hoćeš li moći preživjeti mjesec dana. Kvalitetno zaposlenje uz plaću uz koju se može živjeti dostojanstveno, posao za mlade, politike za mlade nešto je o tome već i Sanja govorila. Problem neplaćenog ženskog rada o tome smo mi u SDP-u jako puno govorili. To nije riješeno. To u RH nije riješeno. Mi se nikako ne možemo složiti s našim kolega s desnice da je zadatak žene da doma sjedi, da rađa, da 15 godina bude sa djecom doma ako se ona školovala i ako želi raditi, ako želi imati jedno, dvoje, troje djece, ako želi razvijati svoju karijeru tko ju u tome može spriječiti, država joj morat to organizirati i omogućiti. Dakle, uz politike vrtića da si može platiti gospođu koja će joj pomoći u kućanskim poslovima, ali žena ima pravo sama odlučivati o takvim stvarima. Kvalitetan, dostupan, besplatan vrtić. O tome smo također govorili. Kvalitetno obrazovanje, tu nam ne štimaju kvote, još uvijek školujemo, dakle i na fakultetima obrazujemo ljude koji si poslije toga ne mogu naći posao ono za što su se školovali. Dostupan i kvalitetan prijevoz, to imat ćemo poslije nešto o željeznici, dakle mi smo u problemu. Kao nešto jel smo razvili ceste, ali željeznica nam je problem, ako želite na posao, ako želite dijete u školu, vrtić vi morate imati kvalitetan prijevoz. Dostojanstvene mirovine, Sanja je govorila o našim politikama. Aktivno starenje, dakle ne samo da si umirovljenici moraju osigurati novac za hranu, za energente, tu je plaćanje smještaja, pitanje usamljenosti, pomoći dakle našim umirovljenicima da mogu aktivno stariti. Nemojmo zaboraviti, evo jučer je bio podatak predstavnika umirovljenika da je 572 eura linija siromaštva, a 512 eura je prosječna mirovina. Naši umirovljenici da bi mogli preživjeti sa tim svojim malim mirovinama skoro njih 29 možda i više tisuća umirovljenika radi na pola radnog vremena da bi uopće mogli preživjeti. Znači za prošlu godinu je podatak ovaj koji sam navela što je 21% više nego u pretprošle godine. 2/3 umirovljenika je ispod praga siromaštva, a svaki četvrti umirovljenik živi sa manje od 308 eura mjesečno. Mi moramo pružiti jednaka prava i jednake politike za sve građane. I vjerujem da ćemo se vi složiti da nam i demografija i poljoprivreda i zdravstvo i različiti drugi resori moraju biti nadstranačko pitanje. Prošli tjedan smo pričali o poljoprivredi, kolege su se tu složili da smo u problemu pa znači da nije baš sve odrađeno kako treba. Dakle, mi nismo rekli da baš ništa nije napravljeno, ali ono što predlažemo kao oporba naravno da se i sa strukom konzultiramo i predlažemo kao nekakva rješenja, amandmane itd. to se sve odbija, a i sami se slažete i poljoprivreda i zdravstvo i demografija u problemu smo. Dakle, probajte onda napokon nešto usvojiti još tih par mjeseci dok ste na vlasti onda preuzimamo mi, dakle da napravimo ono što u RH ne štima. Što se tiče ovih programa koje ste tu naveli odnosno akata strateškog planiranja to je sve lijepo tu nešto bilo donešeno na odboru smo pričali da još nije usvojen Nacionalni plan stambene politike do 2030., pa evo imate kvalitetna rješenja SDP-a pa onda to usvojite. Zatim bi sad nešto malo više rekla o politici zdravstva u RH obzirom da mi je to struka, a mislim da nam je to našim stanovnicima itekako važno. Stalno ističemo, pa i ministar Beroš je rekao da imamo problem kadrovske, organizacijske i financijske nestabilnosti našeg zdravstvenog sustava. Svi moraju imati pravo na zdravlje. Zdravlje je temeljno pravo i to je po Ustavu definirano. Hrvatski zdravstveni sustav mora u prvom redu razvijati javnozdravstvenu politiku, javnozdravstveni sustav, a ne gurati prioritete politike privatnicima, šibati novce privatnicima, a zatirati naš javnozdravstveni sustav. Što se tiče financijske neodrživosti, dugovi samo rastu iz mjeseca u mjesec. Sad je država preuzela bolnice od 1.1. što se bitnog dogodilo, jesmo li mi riješili našu financijsku neodrživost sustava? Nikad veći proračun HZZO-a, 5 i pol milijardi eura, a i dalje se neracionalno i neodgovorno upravlja sa zdravstvenim sustavom. Što se tiče nedostatka zdravstvenih radnika 2 tisuće liječnika fali, 4 tisuće medicinskih sestara, odlaze van, imamo 3 milijuna prekovremenih sati i onda će neko pričati da nas je dovoljno. Maše Beroš s našim velikim plaćama umjesto da lijepo kaže da su to primanja za odrađena rintanja u dežurstvima, u pripravnostima itd. jer ljudi nema dovoljno, a našim građanima treba pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Nadalje, nije puno toga riješeno što se tiče i beneficiranog radnog staža hitnim medicinskim djelatnicima. Što smo napravili za reproduktivno zdravlje? O medicinski potpomognutoj oplodnji ćemo itekako puno govoriti, evo i kolegica je nešto govorila i u svojoj replici. Dakle, to je samo stavljeno na papir, a koje su politike države da medicinski potpomognuta oplodnja bude jača i značajnija. Pravo žena da odlučuje o svome reproduktivnom zdravlju. Nadalje, problemi s listama čekanja, previsoka smrtnost od karcinoma i kardiovaskularnih bolesti, zatiranje, već sam rekla i primarne zdravstvene zaštite. Pa vi ne možete doći do svog obiteljskog liječnika jer nas fali.

Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Prvo mi je nevjerojatno da danas dok razgovaramo ili bi trebali razgovarat o demografskoj revitalizaciji, razgovaramo o umirovljenicima, zdravstvu i ostalom. Mislim sve je to bitno da se mi razumijemo al danas je ipak tema ono što smatram i što bi se trebalo smatrati najvećom ugrozom. Dakle postoji li veća ugroza za državu od nestajanja stanovništva te države. valjda je logično da ne postoji. Pa zar onda nije apsurd da se tijekom cijele rasprave sve to relativizira. Jer ja cijelo vrijeme slušam opravdanja tipa pa to je konstanta, pa to se događa u drugim državama EU, pa mi smo imali Domovinski rat, pa to je normalno. Normalno, što to znači da ako je tamo neki drugi narod ratoboran, izaziva ratove i bude još nekoliko naroda koji zazivaju ratove da budući da je to očito normalno da bi i mi to trebali. Ako netko drugi ili većina njih krade, da onda i mi trebamo krasti. Kada ćemo krenut u kompletnu relativizaciju svega. Mi imamo ljudi najveću ugrozu koju neka država može imati. Po statistici koja je iznesena u ovom dokumentu o kojem danas trebamo raspravljati, procjenjuje se da će do 2050. nestati još milijun stanovnika iz države. Ja ne volim ovu načelnu priču koju mi danas slušamo, mi se trudimo, nama je stalo. Mene zanimaju brojke, a brojke govore slijedeće. Po Eurostatu i Ujedinjenim narodima najveći udjel staračkog stanovništva na svijetu ima Hrvatska, 20,6%. Prošle godine umrlo je 52 tisuće ljudi, rođeno 33 tisuće ljudi. Prema sadašnjim podacima predviđa se da će do 2050. za 35% se smanjiti udjel djece do 15 godina života u Hrvatskoj, to su brojke. I nitko vama ne govori da vi niste nešto pokušali napraviti ali vi morate se osvijestit, morate pogledati iza sebe i vidjeti da vaše mjere ne funkcioniraju i ne možemo se pretvarati da one djeluju. Brojke vas demantiraju i ako to jest najveća ugroza, onda je činjenica da je potrebno napraviti daleko više, a mi danas raspravljamo o dokumentu u kojem ne postoji ništa. I to je činjenica. Dakle nije mi želja vas vrijeđat, al u vašem dokumentu postoji samo nešto što se zove strateški cilj, a to se zapravo zove načelna priča. Načelna priča, nema jedne jedine konkretne mjere. Mi želimo da nas je više, mi želimo omogućiti ljudima svašta nešto, što točno, na koji način, kojim brojkama, kako. To se zovu konkretne mjere. I ovo što vam ja govorim to su vam rekli stručnjaci, to su vam rekli demografi. Zato se nemojte na njih pozivat. Ono što je potrebno konkretno napraviti, potrebno je ići u izmjene zakonskih odredbi o rodiljnim i roditeljskim potporama, potrebno je izmijeniti zakonske odredbe o porezu na dohodak i doplatak za djecu i druge zakone koje će spomenuti kolega Miletić. Ja ću konkretno reći što se treba napravit s brojkama. Ja se toplo nadam da ćete ovo shvatiti ozbiljno i primijeniti. Čak ne morate reći da vam je to Most predložio, slobodno kopirajte samo napravite jer nas neće biti. Dakle ono što je potrebno, potrebno je da roditelji tijekom prvih godinu dana imaju punu plaću, punu naknadu prvih godinu dana, a oni koji imaju manju plaću od 551 euro, da primaju barem taj iznos. To je visina 125% proračunske osnovice. Ako želimo sačuvati Hrvatsku, podsjetit ću vas u replici sam vam rekao. Vi želite podržati provedbu nacionalne razvojne strategije. U nacionalnoj razvojnoj strategiji vama stoji da je plan do 2030. imati ukupnu stopu fertiliteta od 1,8% 1,8% što nije niti dvoje djece po obitelji, što znači da vi sa svojom strategijom današnjom predviđate i dalje pad. Pa onda mi objasnite kakve su to mjere. Zašto to barem ne zaustavite? Slijedeća mjera, mi želimo da također i bake i djedovi mogu koristiti roditeljski dopust. Također dajemo mogućnost roditeljima da se nakon što se vrate na posao nakon godinu dana ne moraju biti tri godine, mogu ako žele, a ako ne žele neka se vrate i neka primaju 70% proračunske osnovice 309 eura. Ovim zakonskim prijedlozima omogućujemo prvenstveno majkama da se uz roditeljstvo mogu i profesionalno ostvariti u svijetu rada ne odobravam ovo što su rekle kolege s ljevice da netko zastupa to da stoje žene kući i da rađaju. Ne, ja želim da se one ostvare i majčinski i roditeljski i profesionalno i dajemo im tu mogućnost. Uvredljivo je način na koji nekom lijepite etikete i raspravljate o njegovim etiketama, a zauzvrat ne dajete ništa konkretno. To je uvredljivo ali ja želim da raspravljamo konkretno, argumentirano i s brojkama. Sljedeća stvar smatramo da se treba uvesti fiksni iznos univerzalni dječji doplatak, s tim da za prvo dijete se treba omogućiti minimalno 80 eura, za drugo dijete 106, za treće 145 eura, za četvrto dijete 200, peto i svako sljedeće 270 eura. Sa ovim iznosima vi ćete omogućiti prvenstveno obiteljima koje imaju niže plaće da mogu dati svojoj djeci jednaku priliku da ostvare svoje potencijale, svoje talente kao što tu priliku imaju i oni koji imaju visoke plaće. Vi danas dajete socijalnu pomoć, to je 30 eura koje vi dajete tim obiteljima socijalnu pomoć. To nije dječji doplatak ljudi. Što možete napravit s 30 eura i koliko je pravedno, koliko je pravedno da takav iznos dajete onima koji imaju niže plaće, a onima koji imaju visoke plaće dajete porezne olakšice pa oni imaju pet do deset puta više za svoje dijete. Također želimo da se izmijeni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o dadiljama, želimo da financiranje plaća odgojiteljica u vrtiću od strane centralnog državnog proračuna bude na način kako je to propisano i za plaću učitelja i profesora u osnovnim i srednjim školama. Zašto? Jer će time spasti teret sa jedinica lokalne samouprave i onda će one moći taj iznos koje su davale u tu svrhu dati za svako dijete da svako dijete ima pravo na vrtić i da vi možete od jedinica lokalne samouprave svaki roditelj dobiti mogućnost da u svim vrtićima, bilo to gradskim, bilo to privatnim te kod dadilja svako dijete može ići u vrtić.

Marin (MOST)** Prvo moram reći da sam vrlo neugodno iznenađen, a da ostanem u dimenziji pristojnosti i slušajući ljevicu na koji način su su se ponijeli prema nama politikama koje pripadaju desnom centru kada su nas htjeli staviti u neke kućice pa su u javnosti valjda sugerirali da mi koji se brinemo za obitelj, da mi kojima je stalo do djece, da mi koji imamo konkretne politike i konkretne mjere koje osiguravaju da se žena ostvari i kroz svoj posao i kroz karijeru, ali i kao majka što je izrazito važno za one žene koje to naravno žele, čuli smo ovdje neke izjave ne znam kao da netko od nas želi zatvoriti valjda ženu u kuće, dakle što je notorna glupost, da ne kažem idiotarija. Dakle, zgrožen sam s takvim ispadima ljevice. U cilju okrenutosti društva obiteljskim politikama te posljedično uspostavi ravnoteže obiteljskog i poslovnog života koja bi mogla rezultirati pozitivnijim demografskim trendovima smatramo potrebnim izmijeniti Zakon o radu, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o mirovinskom osiguranju. Dakle, prvo predlažemo pravo na rad u šestosatnom dnevnom radnom vremenu, kao punom radnom vremenu za sve roditelje troje i više djece do 10. godine života najmlađeg djeteta. Ovom mjerom pozitivno bi se diskriminiralo roditelje troje i više djece iz razloga jer usklađivanje obiteljskog i poslovnog života takvih obitelji zahtijeva više raspoloživog obiteljskog vremena. S druge strane navedene obitelji koje svojom slobodnom odlukom imaju troje ili više djece u najvećoj mjeri doprinose pozitivnim demografskim mjerama i opstanku društva te smatramo da je obveza svake države koja drži do obitelji to i učiniti i poticati. Dodatna istraživanja su pokazala da smanjeno puno radno vrijeme doprinosi radnoj učinkovitosti i produktivnosti da radni kolektiv ne pati

koji koriste pravo na rad u šestosatnom dnevnom radnom vremenu kao punom radnom vremenu. Ova mjera ujedno služi kao poticaj poslodavcima za zapošljavanje radnika s više djece. Umanjenje starosne dobi za odlazak u punu starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu za sve majke i to za svako dijete tri mjeseca umanjenja. Smatramo da majke osim dodatnog staža koje im zakon i sada osigurava zbog povećane brige za obitelj i tome pripadajućeg dodatnog doprinosa društvu

zadirati u privatni prostor radnika pod uvjetom da se radnik odrekne naknade za režijske i ine troškove, radna učinkovitost i odgovornost mjerit će se na alternativne načine, a radnik će imati pravo koristiti klauzulu samostalnosti radnika vezano uz raspored radnog vremena. Završno, mjerama aktivne obiteljske politike, a koje ne zahtijevaju legislativne promjene kontinuirano ćemo poticati obitelji s više djece, kao što smo najavili na nedavnoj konferenciji za medije, predsjednik stranke Božo Petrov, Petra Mandić i ja da ćemo učiniti sljedeće, prodat ćemo 20 tisuća neaktivnih nekretnina u vlasništvu RH za stambenu namjenu za mlade obitelji do 40. godine života roditelja ili za obitelji s troje ili više maloljetne djece pod uvjetom da je barem jedan od roditelja zaposlen. Kupnja nekretnina omogućit će se putem državnog zajma, a za svako dijete ili dijete rođeno u deset godina nakon kupnje nekretnine, cijena nekretnine umanjuje se za 20% maksimalno do 60%. Za obiteljske politike i poticaje te sve mjere ovdje koje smo vam naveli danas osigurat ćemo u proračunu iznos od minimalno 3% BDP-a, a podaci Eurostata govore nam da je prosjek izdvajanja u navedene politike na razini EU negdje 2-2,5%, dok one države koje su bogate koriste i čak 3,8%. Uvest ćemo program kupnje automobila za velike obitelji, 4-ero i više djece, subvencionirat će se kupovina većeg automobila u skladu s propisima sigurnosti u prometu, automobil sa 7 sjedala u iznosu od 7 tisuća eura, najviše do 50% cijene vozila. Uvest ćemo program državnog jamstva za kupnju prve ili veće nekretnine za obitelji s 3-oje ili više djece. A znate li što je najvažnije? Ugasit ćemo korupciju, ugasit ćemo korupciju jer kad vi živite u društvu u kojem ne možete napredovati ako nemate člansku iskaznicu HDZ-a naravno, ako vi živite u društvu u kojem ne možete u Obrovcu se zaposlit u Pošti ako nemate člansku iskaznicu HDZ-a, ako vi živite u društvu u kojem ne možete ostvariti sebe, a da vas netko ne pita na mjestu imaš li člansku iskaznicu HDZ-a. Normalno da ta atmosfera vonja i da ljudi iz takve države bježe, a mi ne želimo Hrvatsku iz koje se bježi, mi želimo Hrvatsku nade, mi želimo Hrvatsku optimizma, mi želimo Hrvatsku u kojoj će zakon vrijediti jednako za sve, za mog tatu, za mog brata, moju sestru, za moje kćeri, mi želimo Hrvatsku u kojoj će svatko imati jednake mogućnosti rasta, napretka, razvijanja svih talenata koje je dobio i za takvu Hrvatsku se borimo i takvu Hrvatsku sanjamo. Želimo Hrvatsku u kojoj će u fokusu svih politika biti obitelj jer je ona temelj svega i na obitelji počiva cijelo naše društvo. Takvu Hrvatsku želimo, sanjamo i za takvu Hrvatsku Most će se izboriti.

Klub zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite g. Penava. iz ureda ispred predlagatelja i draga javnosti koja me sluša. Kolegice i kolege sam pozdravio u saboru iako nas nema puno, ali kakva je tema nije ni čudo. Dakle, ispred Domovinskog pokreta malo netipično i bez nekakvih prevelikih uvoda odma u glavu što se kaže kako bi svakom bilo jasno što se radi danas i o čemu pričamo danas. Slijedeći podaci koji su neoborivi,

o gubitku 413 tisuća 56 stanovnika je manje u RH u odnosu na popis iz 2011.g.. Činjenica br. 2., podaci Eurostata, dakle Europske statističke agencije koja prati pokazatelje kroz 5.g., dakle ne danas, ne sutra nego u periodu od 5.g. depopulacije ruralnih prostora u EU gdje od 406 regija vodeće su dvije hrvatske i nažalost slavonske županije i to sa postocima od kojih se čovjeku diže kosa na glavi, dakle Vukovarsko-srijemska županija sa 2,5% gubitka stanovnika godišnje, znači 25% u 10.g. i Požeško-slavonska županija sa 2,3% gubitka stanovnika godišnje. Dakle, ne blizu dna, ne u sredini, ne nažalost i daleko od najboljih, najgori u EU. Podatak br. 3.,

Podatak br. 4., govori, kazuje o konstantnom padu broja učenika u osnovnim i srednjim školama kroz promatrani period zadnjih 10.g.. Zašto su ovi podaci bitni? Pa zato što nakon njih stvari treba nazvati pravim imenom, a jedino pravo ime je demografski slom i katastrofa hrvatske države i hrvatskog naroda. Sve drugo, pa tako jednako i ovaj akt koji je pred nama je u formi čiste floskule i demagogije, poglavito i nažalost kad se uzme u obzir da govorimo o kraju drugog mandata Vlade Andreja Plenkovića i o vremenu netom pred predstojeće parlamentarne izbore. Ovako ozbiljna tema, govorili smo to i po objavi službenih rezultata popisa stanovništva iz '21. je zahtijevala široku raspravu, nazočnost svih političkih opcija, nazočnost demografa u RH i, i znanstvene zajednice, ozbiljan pristup, međutim doživjeli smo sve obrnuto od toga, doživjeli smo ignoranciju ovog problema, dakle nije nametnuta kao politički problem br. 1. u Hrvatskoj nego smo doživjeli da je ona gurnuta u stranu, dakle 7.g., danas o strategiji raspravljamo kada se izbori događaju za dva mjeseca ili tri mjeseca, sasvim nebitno, a o sastavu nazočnih ovdje ispred predlagatelja bez omalovažavanja niko, pokušaja omalovažavanja bilo kog od nazočnih uz opasku da je tu trebao bit premijer, da su trebali bit ministri, da je trebala bit znanstvena zajednica, da je trebao biti i od prof. Šterca, tada i Jurića Akrapa itd., na žalost toga nema i onda se čudimo jer je sasvim predvidiv ishod ovakvog pristupa problemu prijepodnevnoj raspravi ovdje u saboru, koja je bila gadljiva, koja je bila ispod svake razine, koja šalje poruku hrvatskoj javnosti da u ovoj državi i o ovoj državi nema tko voditi brigu jer nitko nije dorastao razini ovog problema. Zašto to kažem, bez obzira i opet ću pohvaliti na neki način zagladiti i pomilovati ljude koji su radili i na ovom aktu ali vi i mi znamo da iza ovog akta se neće dogoditi ništa. Zašto se neće dogoditi ništa? Zato što je ovaj prijedlog strategije revitalizacije, demografske revitalizacije RH pun ispraznih floskula i fraza, ne zbog ispraznosti samih fraza nego zbog činjenice da iza njega ne stoji politička volja, a dokaz da ona ne stoji tko ne vidi u ovim argumentima koje sam iznio, koje iznose statistički uredi od europskih do hrvatskih na kraju ogleda se i u izjavama kolege Karlića koji bez problema konstatira, mi politikom ne možemo ovo riješiti. Mi možemo predlagati. Umjesto radikalnih poteza i rješenja na ovu temu koja ne trpi odgodu, mi imamo neodlučan stav praktično okretanje glave jer evo mi čelni ljudi, najviše tijelo u RH, sabor, mi ne možemo ništa. Izvršna vlast ne može ništa. Mi smo nemoćni. Takva politika nas vodi u potop, ona je kriva bez obzira na politike koje su vladale, takav stav i pristup ovom problemu nas je doveo do ove situacije, a situacija je takva da ja ću iščitati i neka mjesta, izvukao sam slavonske županije, 5 njih i namjerno ću malo i potrošiti više vremena jer su podaci zastrašujući i u uvodu reć samo slijedeće. Prvi službeni popis stanovništva na tlu RH se provodi 1857. godine, dakle davnih, davnih dana i godina mogli bi reći po odlasku Turaka. Šta govore ti podaci? Za Vukovarsko-srijemsku županiju govore slijedeće. Grad Ilok, danas ima 5.045 stanovnika po popisu stanovništva iz '21. Te 1857. je imao 5.954, više nego danas. Ista stvar sa općinom Tompojevci u Vukovarsko-srijemskoj u općini Njemci, u općini Bošnjaci, u općini Markušica, u općini Tordinci, Tovarnik, Trpinja. Trpinja primjerice 4.167 stanovnika danas, 1857. – 5.567. Osječko-baranjska županija općina Draž, danas 1.949 stanovnika, 1857. – 8.723 stanovnika. Dalje nabrajam općine Erdut, Levanjska Varoš, Marijanci, Podgorač, Viljevo, Semeljci, Petlovac, Trnava, Vladislavci, Kneževi Vinogradi itd., itd. Dolazimo do Brodske-posavske županije ista stvar. Dragalić, Stara Gradiška, Nova Kapela, Davor, Opisavci, Okučani, Cernik. Požeško-slavonska županija, slušam kolege danas kako govore ne mogu shvatit da ne može se prepoznati, da se nema snage prepoznati nacionalni interes od odanosti partiji. To mi je nešto neprihvatljivo i ne mogu razumjet da netko radi o glavi državi i svojim gradovima i selima. Slušam kolege iz zapadne Slavonije redom što se događa u Požeško-slavonskoj županiji, možda oni to ne znaju ali gospodo draga grad Kutjevo, danas po popisu broji 4.870 stanovnika, 1857. je brojao 5.065 stanovnika. Pakrac 7.086 stanovnika, a danas 5.421. Lipik 5.127, nekad 8.030. Požeško-slavonska županija općina je jednako tako, Čagmin, Brestovac, a Virovitičko-podravska Čađavica, Sopje također sa katastrofalnim podacima primjerice Čađavica danas 1.555 stanovnika, nekad 2. I postavlja se pitanje, ove općine koje sam nabrojao ukupno sadržavaju 307 naselja u sebi. Jer mi stvarno očekujemo da konstatiramo i da nastavimo dalje sa zaključkom da u ovoj državi nitko ne može se pohrvati i izgurati ovaj problem. Dal mi stvarno mislimo da će se ovaj problem riješit po duhu svetom ili smo se mi pomirili i pristali na nekakvu agendu koju kad malo proširite temu pa shvatite da s jedne strane imamo bijelu kugu sveprisutnu kako su kolege konstatirali u EU, a s druge strane imamo globalističku agendu naseljavanja i promjene zapravo strukture stanovništva odnosno mijenjanje krvne slike i to tempom na razini 200 tisuća radnih dozvola i 70 tisuća ilegalnih migranata. I mi ne možemo reagirati kao država, kao društvo. Demografi koje sam nabrojao su dali opasku i Vladi i stručnim službama, nitko nas ne zove, nitko sa nama ne surađuje i mi se čudimo ishodima. Istina je, istina je državna tajnice, pitajte profesora Šterca, a i ostalu ekipu pa ćete čut što, što će vam reći. Ako je to tako odrekli smo se države i po demografskom pitanju najbolnijem, najtežem, jednako kako to gledamo da smo se odrekli i granica pa smo počeli tepati o nekoj zelenoj granici koju prolazi tko, gdje i kako hoće. Odrekli se svojih građana na mnogo načina i ovih što su otišli preko ali i na sto drugih načina, hoćemo o mrtvim i zločinima ili ćemo o navijačima itd. Banovini i da ne idem dalje u temu. Tema je prebitna, razina kojom se odnosimo prema njoj poražavajuća, rezultati katastrofalni. Možemo dalje uljepšavat, maskirat, pokušavat predstaviti to ovako i onako, činjenice govore za sebe. Možete i pričat ovdje što hoćete iz metropole, iz Zagreba, međutim dođite u ove općine, a ovo su samo slavonske općine, di je Banovina, di je Dalmatinska zagora, Lika, cijela Lička županija ima 40 tisuća stanovnika i neko ima obraza pričati o tome kako je kvalitetan, dobar i nikad uspješniji. Nevjerojatno, jednostavno neprihvatljivo. Pitate što je trebalo radit, što se moglo radit. Samo dva mala prijedloga, ne izmudrovana ne znam kako prepisana od drugih. Jedan primjer, Mađarska, mlade obitelji, jel problem svakoj mladoj obitelji dati 70 tisuća primjerice eura i za svako dijete oslobađati progresivno sa 20, pa 30 i dalje tisuća eura, je li to bio problem i zašto to nismo prepisali, evo niko se nije trebao sjetiti, samo prepisati od drugih? Je li problem i zašto cipelarimo mlade obitelji pri kupnji prve nekretnine, novog stana, ti ljudi moraju platit PDV na nekretninu? Jel ova država ne može se odreći 25% svog udjela u kupovini novog stana? Može ako hoće, može ako neko o tome promišlja. Neću biti nekorektan, napadaju vas zbog ove neuspješne mjere dovođenja naših sugrađana iz dijaspore, sunarodnjaka naših. Ma probajte još i 600 puta ako treba, nije bitno jel uspješno, neuspješno, doći ćemo i do uspješnih rezultata, bitna je namjera, volja i borba da se stvari promjene. Tu borbu, energiju vi niste uspjeli demonstrirati kroz 8.g., jednako kako to nisu uspjele demonstrirati ni Vlade prije vas i zato je u hrvatskom interesu što prije zarotirati ovu Vladu i izboriti se za novi postav koji će bit u stanju prihvatit ovaj problem kao ključan problem države i onda se uhvatit u koštac s njim sa svim pozitivnim snagama koje stoje na raspolaganju RH, hvala vam lijepo.

Kolegice i kolege, poštovana državna tajnice, akademkinja Alica Wertheimer-Baletić 1971.g., '71., znači prije više od pola stoljeća piše Studiju o stanovništvu RH i čini mi se koliko sam pratio po prvi puta upozorava na ono što će nam se dogodit i otkad zapravo počinje tiha regresija kada je riječ o demografiji i demografskim problemima s kojima se ova zemlja tako snažno i ozbiljno suočila od početka svoga stvaranja. Mogli bismo počet sa ovime „dobrodošli u '48.“. Depopulacija nas je vratila u tu godinu i danas imamo 900 tisuća ljudi manje u Hrvatskoj nego što ih je bilo kada smo stvarali samostalnu hrvatsku državu. Možda je to najznačajniji, najveći, najuočljiviji i najgori podatak koji možemo dati, ja bih rekao, našoj generaciji koja je uspjela stvorit državu, uspjela ju obranit, uspjela ju integrirati, ali nije uspjela u onome što je najvažnije, učiniti je mjestom u kojem ljudi žele živjeti, raditi i rađati. Hrvatska ima problem, to nije nešto čemu bismo trebali, trebali tepati kao izazov, Hrvatska ima problem i ja se mogu složiti sa svima onima koji dramatično već 10-ljećima upozoravaju da je sam smisao i suština postojanja države ugrožena činjenicom da nas da nas je sve manje, da nas će biti sve manje, da smo sve stariji i da u ovoj zemlji neće imati tko raditi, niti zaraditi za nas koji ćemo bit u penziji i koji nećemo više biti sposobni pridonositi društvu na taj taj produktivan način. Ako sva upozorenja koja su išla od struke nisu bila dovoljna onda to znači da oni koji su se oglušili na ta upozorenja nisu bili ne samo na razini odgovornosti, nego nisu bili dostojni toga posla kojega su radili. Prije 21.g. inicirao sam kao tadašnji resorni ministar izradu „Nacionalne obiteljske politike“, dakle strateški dokument kojega su radili najvrsniji stručnjaci iz različitih područja u to vrijeme i koja je dala sjajan i vrlo precizan katalog mjera koje se moraju poduzeti, moraju poduzeti ukoliko želimo spriječiti ono što je u analitičkom dijelu bilo evidentno i na na jasan način pokazano kao naša mračna demografska budućnost. Drugi dokument kojega također želim ovdje predstaviti su napravili najvrsniji stručnjaci koje sam okupio 2014., znači prije 10.g., a koja se tiče drugoga aspekta rješavanja demografske revitalizacije „Migracije i razvoj Hrvatske“. Najvrsniji demografi, sociolozi, makroekonomisti, stručnjaci iz različitih područja su radili na izradi dokumenta koji se zove, knjige dakle „Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju“ Niti jedna od te dvije komponente dobro, temeljito, znanstveno obrazložene nije privukla očigledno pažnju onih koji su bili dužni imati to neprestano pred očima. I sada dobivamo zapravo jedan dokument, jedno vrlo interesantno štivo, 220 stranica moram reći meni vrlo interesantnoga analitičkoga materijala u kojem se još jednom, još jednom zapravo rezimira i konstatira stanje kakvo jest i daju se i projekcije po 3 ili 4 scenarija od kojih niti jedan nije scenarij scenarij za kojega bismo rekli e ovaj je prihvatljiv. Postoji samo jedan koji je najmanje neprihvatljiv. Ono što je stavljeno u tom strateškom dokumentu što su definirani ciljevi je neambiciozno, ali je ambiciozno s druge strane jer znademo da nema temeljnoga, temeljne pretpostavke da se i ti najskromnije postavljeni ciljevi ostvare u ovoj zemlji jer nema političke volje da se to učini. Rasprava je jutros počela kao rasprava u kojoj se svađaju lijeva i desna strana sabornice i u kojoj se dakle jedno od suštinski najvažnijih pitanja ove zemlje predstavlja kao nešto što bi trebalo poslužiti u predizborne svrhe ovima ili onima, što bi trebalo poslužiti jednima kao alibi da se nešto radi, a drugima kao krunski dokaz da se nije ništa dosada napravilo. I ta je rasprava besplodna naprosto zato što ne može dati nikakav drugi rezultat osim onoga što nas tjera da budemo pesimistični da se ništa u tom smislu neće dogoditi. Rekao sam jutros ovdje je danas trebala biti postrojena cijela hrvatska Vlada. Ne ovdje da prezentira ovaj dokument, ne ona, nego predsjednik Hrvatskog sabora jer bi to značilo da smo jednoj ozbiljnoj, najozbiljnijoj i možda najvažnijoj problematici za ovu zemlju ovdje svi zajedno konsenzualno raspravljali koliko treba da dođemo do nečeg, do dokumenta do strategije do vizije, pa onda da zadužimo Vladu da operativno to pretvori, pretvori u akcijske planove koji će se morati provoditi. To se nije dogodilo. Čak i u samome ovome dokumentu, samome ovom dokumentu piše da on ne nudi, ne sadrži konkretne mjere već postavlja strateške ciljeve i smjernice kojima se predlaže smjer djelovanja javnih politika u svrhu ostvarenja strateških ciljeva. U čemu je problem? Suradnja između državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, poslodavaca i sindikata, nevladinih organizacija i drugih relevantnih organizacija važne su za njezinu uspješnu provedbu i još važnija rečenica čini mi se krucijalna i najvažnija rečenica u ovom dokumentu jest citiram. Nužno je uspostaviti kontinuirani dijalog između nositelja vlasti, znanstvene zajednice i svih relevantnih dionika u političkom i društvenom životu. Bez temeljnog, temeljnog suglasja o važnosti oblikovanja dugoročne populacijske politike mjere i aktivnosti koje će proizići i svih budućih strategija neće postići, neće postići očekivane rezultate. Kolegice i kolege, pitam sebe i pitam vas i javnost tko je taj koji će osigurati to suglasje, o kakvom smo mi to elementarnom suglasju na bilo kojoj temi, ozbiljnoj temi u ovoj zemlji uspjeli postići. Zadnja je valjda bila ona oko ulaska u EU kada smo pokazali da to nije moguća misija, ali kada samo pokazali da postoje ljudi koji su prepoznali što je, što je krucijalni, važni, nacionalni interes za ovu zemlju. Samo su marginalci bili oni koji su odmahnuli rukom i rekli da ih to ne interesira mi smo te ciljeve ostvarili. Treći konsenzus ja bih rekao prvi koji je bio vezan za stvaranje i obranu države, drugi za njezino ekonom… europsko euroatlantsko integriranje u najrazvijeniji dio svijeta i treći konsenzus u kojem mi moramo postaviti elementarnu što bi ovdje rekao bazičnu, temeljnu, temeljnu viziju toga u kakvog zemlji želimo, želimo Ima li važnijeg pitanja od pitanja tko, zašto želi ili ne želi živjeti u nekoj zemlji, u njoj raditi i u njoj rađati, iz nje otići ili u nju doći. To su fundamentalna pitanja koja definiraju smisao same države i kvalitetu upravljanja tom državom. U dokumentu se također kaže da je ona neizostavno dio cjelokupnog sustava upravljanja državom jer je stanovništvo ključan čimbenik opstojnosti državi. Kako se to misli postići? Dat ću nekoliko sugestija, nisu možda najpametnije ali eto kao mali prilog. Dokle se ne shvati, dokle se ne shvati da se demografska revitalizacija ove zemlje mora postaviti kao prvorazredni cilj prioritetno pitanje i da se taj cilj mora postaviti kao horizontalan cilj, dakle da se niti jedan zakon u ovoj zemlji ne može i ne smije donijeti a da se pritome ne testira, ne validira kako god hoćete ne vidi na koji način će doprinijeti da se ovakva jedna strategija ili ciljevi koje ćemo zajedno postaviti ostvare. Kao što sad pište da li utječe na ekologiju, morate to u zakonu napisat. Kao što piše provedba ovaj zakon koštat će toliko i toliko, svaki zakon pa i o tome, ne znam kako na koji način regulirat pitanje čepova i flaša plastičnih ili bilo kojeg pitanja, mora sadržavati svaki zakon, svaka uredba sadržavati odrednicu o tome da li je to nešto što pridonosi demografskoj revitalizaciji ili ne. Bez takvoga ja bih rekao ozbiljnoga nametanja tog horizontalnog cilja kao mi nećemo niti u fokus staviti nego ćemo se svakih četiri godine, pazite danas je 29. veljače, ima neke simbolike u tome, svake četiri godine mi stavljamo ovo pitanje na dnevni red baš kao što traju izborni ciklusi i svaka prijestupna nam je godina dobar, dobar datum za propitivanje ovako važnih pitanja. Moramo stvoriti, ja bih reko, nacionalni savjet koji će bit pluralni kao što smo imali Savez za Europu, dakle to se ne može i ne smije prepustiti bilo kome, dakle u tom savjetu moraju biti ljudi koji će dnevno da tako kažem propitivati da li se taj, strategija provodi i na koji način. I da se samo na jedan aspekt osvrnem, nacionalna populacijska politika ne može dat rezultat, ne može dat rezultat. Poštovana kolegice, u našoj Sisačko-moslavačkoj županiji je stanovništvo toliko staro da nema nikakve mogućnosti da se ono demografski obnovi samo od sebe. Bez useljavanja, bez novih ljudi nema tamo propadamo, gotovo je, stari ljudi ne rađaju djecu, nema. Dakle, mi moramo imati migracijsku politiku, ozbiljnu useljeničku politiku imaju sve ozbiljne države, zna se kako se to radi, postoje iskustva, postoje štogod štogod hoćete sve pretpostavke da se to napravi. A mi sad 2024.g. dobivamo obećanje od Vlade da će napravit ono što sam ja na prvom svom istupu u ovoj sabornici u ovom mandatu rekao da dobijemo tek registar stanovništva. Pa to je zapravo činjenica koja govori koliko nam je malo stalo do naših ljudi i do naše zemlje. Ma nismo ni to bili u stanju nego smo kao u 19. stoljeću popisivali svakih deset godina ljude. Umjesto da znademo u svakom gradiću, u svakom selu, zaseoku kakva nam je struktura, koliko imamo visoko obrazovanih, koliko studenata, kakva je dobna, ništa mi od toga ne znamo jer nam ljudi nisu bili važni. A uvjeravam vas drage kolegice i kolege da su ljudi jedino su ljudi doista važni. Nacija država ne postoji bez ljudi i naše stanovništvo, naši ljudi ne znače kad me pitaju, to je slogan i pod kojim mi politički djelujemo kao Socijaldemokrati kad me pitaju šta su to naši ljudi, pa to su moji sugrađani koji žive sa mnom u mojoj ulici, u mom gradu, u mom zavičaju, to su moji sunarodnjaci, ne etnički nego to su svi građani ove zemlje, pa to su europejci, to je cijeli svijet. Ljudi su važni to je jedini smisao zbog kojega treba organizirati državu i koji je njezin krajnji smisao.

čuli da je pred nama dokument strateškog značaja i da bi trebalo ovu raspravu voditi ukoliko je moguće bez političkog prizvuka. Strategija demografske revitalizacije RH do 2033.g. dokument je kao i svaki dokument ove vrste pun statistike i mnoštva uopćenih ciljeva. Međutim, to standard i smisao strategije jer ona fokusirana na ciljeve koji se žele postići, a tek nakon nje očekujemo konkretne mjere, akcijske planove, ali usklađivanjem sa stanjem na terenu jer se radi o dosta uključenih dionika u jednom dužem vremenskom razdoblju. Planovi, programi, projekti te mjere i aktivnosti za suočavanje s demografskim izazovima na razini lokalne i regionalne samouprave morat će biti razvijeni u skladu sa ciljevima ove strategije jer sve drugo nema smisla, a izostat će i rezultati. Zato je važno praćenje i izvještavanje koje je predviđeno u ovoj strategiji da tijela odgovorna za provedbu strategije svake godine moraju dostavljati podatke o provedbi iz svoje nadležnosti Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade kako bi se pripremili godišnji izvještaji o provedbi, a koji se podnose Vladi RH za prethodnu godinu do 30.5.. Tako ćemo svake godine moći pratiti učinkovitost mjere, možda pojedine mjere i ažurirati. Više puta je spominjana važnost uspostavljenog kontinuiranog dijaloga između nositelja vlasti, znanstvene zajednice i svih relevantnih dionika u političkom i društvenom životu kao i činjenica da demografska revitalizacija zahtijeva pozitivno društveno okruženje, što je složit ćete se ponekad teže postići nego provedbu i ostvariti zacrtane ciljeve. Pred ovom strategijom su ozbiljni zadaci jer svi smo vjerujem svjesni da su trendovi oko nas negativni i da je krajnje vrijeme da iste treba ublažiti, a onda posljedično i potencijalno potrebno ih je preokrenuti što je zbilja ozbiljan posao koji je pred ovom strategijom. Projekcija stanovništva RH do 2050. izrađene su u četiri scenarija pri čemu su svi scenariji predviđaju pad broja stanovnika u RH, s tim veličina pada među scenarijima varira. Također, svi smo svjesni da je došlo do određenih dominantno pozitivnih promjena ulaskom RH u EU, ali isto tako, došlo i do znatnih promjena u demografskim i makroekonomskim okolnostima, kao i uzrocima koji utječu na temeljne demografske i ekonomske procese u RH. Ova Strategija Ova Strategija je dakle jasno i nedvosmisleno definira dva strateška cilja, izgradnju potencijalnog okruženja za obitelj i mlade te uravnoteženu mobilnost stanovništva. Sad nekoliko riječi o svakom od ova dva strateška cilja. Strateški cilj usmjeren na izgradnju potencijalnog okruženja za obitelj i mlade fokusirat će se na usklađivanje poslovnog, obiteljskog i privatnog života u kontekstu tehnoloških promjena. Ovaj cilj, dakle svakako treba da podstakne ekonomsku i stambenu neovisnost za mlađe generacije i on je usmjeren dakle na uravnoteženu mobilnost društva i sigurno da bi trebalo poticati i ravnomjerniji lokalni razvoj koji će zauzvrat privlačiti migraciju u trenutno nedovoljno naseljena područja te stvoriti uzajamnu vezu između lokalnog razvoja i migracije, tako da jedno drugo podupire. Pandemija koja je za nama, na neki način nam je svima otvorili oči, da smo svi pred njom isti, posebno kad je u pitanju rad i uređenje radnih odnosa i da smo joj se svi morali zapravo povinovati. zato je važno dodatno poraditi na fleksibilizaciji radnog vremena i radnih mjesta, odnosno poticati poslodavce da odobravaju rad na izdvojenom mjestu jer se time može doprinijeti boljem povezivanju unutar obitelji, bez negativnog utjecaja na rad i rezultate. Dosta toga u radnopravnom statusu roditelja popravila bi obveze poslodavca da roditeljima kada god to moguće da se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, što svakako, uzrokovalo bi određenu financijsku stabilnost. U ovom kontekstu potrebno je spomenuti i povećanje korisnika i iznosa dječjeg doplatka koje više puta mijenjan i koje svakako jedan pozitivan iskorak. Kada je u pitanju usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, važna je pomoć lokalnim i regionalnim samouprava, primjerice, kod otvaranja vrtića i proširenja kapaciteta postojećih. Dobar dio mladih obitelji se preselio iz ruralnih u urbane sredine jer nemaju uvjete za istovremeno zaposlenje i smještaj djece u vrtiće. sad će se reći imaju mogućnost upisa djece u gradske vrtiće, ako u istima, naravno ima mjesta, ali nerijetko zbog činjenice da nemaju prebivalište u tim gradovima, moraju zapravo izdvajati više novca kako bi njihova djeca išla u vrtić, u pravilu višestruko više od onih roditelja koji imaju prebivalište u gradovima. Prepreka s kojim se mladi roditelji susreću je svakako i stambeno pitanje jer se mladi ljudi teško mogu osamostaliti i odseliti se od roditelja. Problem pronalaska stanova za obitelj je sve veća uz to što stanovi za obitelj nema i što ljudi ne žele .../nerazumljivo/... ići s obitelji u najam jer su cijelne, naravno, tog .../nerazumljivo/... tog najma i značajno porasle. Zato je važno da si mladi mogu priuštiti samostalno stanovanje bez .../nerazumljivo/... naravno uz odgovarajuću pomoć državne i lokalne razine. U tom kontekstu, iako se ne radi samo o mladim obiteljima, veoma je važno imati u vidu mjeru sufinanciranja ili subvencioniranja za liječnike koji bi došli živjeti i raditi u ruralne sredine. Vrtići i primarna zdravstvena zaštita su, vjerujem, navođeni kao glavni razlozi zbog čega mladi, mlade obitelji odlučuju otići u grad. Nekoliko riječi o posebnoj populaciji koju nikako ne smijemo zanemariti, a to su starije osobe jer sve veći broj starijih osoba nije si u mogućnosti samostalno priuštiti smještaj u domovima za starije osobe pa bi i tu mogli poduzeti dosta, naročito naročito jer mladi roditelji često budu u financijskom rascjepu između djece i roditelja koji više nisu u mogućnosti samostalno se brinuti o sebi. Nekoliko riječi samo neravnomjernom regionalnom razvoju na koje Klub zastupnika SDSS-a kontinuirano upozorava. Najnerazvijenija područja naše zemlje uglavnom u najvećem broju slučajeva naseljena su pripadnicima srpske zajednice i vrlo ću .../nerazumljivo/... često su u pitanju staračka i povratnička gospodarstva. Općine poput Gvozda, Vojnića, Lovinca, Vrbovskog, ali i općine na istoku Hrvatske, nalaze se u prvoj skupini, prema indeksu razvijenosti odnosno najnerazvijenije su. Najčešći problemi sa kojima se suočavaju stanovnici na spomenutom području su nizak životni standard, visoka stopa nezaposlenosti te ograničeni pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Glavni razlozi zbog čega ova područja zaostaju je nedostatak infrastrukture, slabija prometna povezanost s većim gradskim centrima i ograničene gospodarske mogućnosti i uprkos bogatstvu prirodnih resursa, neke koje neke od ovih regija zaista posjeduju, one su suočavaju i sa odljevom stanovništva, posebno mladih koji traže bolje prilike za život mladih koji traže Kako bi se potaknuo razvoj ovih područja, važno je usmjeriti pažnju na poboljšanje infrastrukture, poticanja lokalnog gospodarstva, pružanje obrazovnih i zdravstvenih resursa te stvaranje poticajnih uvjeta za ostanak i razvoj zajednice, što svakako očekujemo kroz više više puta spominjane mjere, programe i aktivnosti koji tek treba da uslijede, koji će, nadamo se, biti usklađeni sa ovom Strategijom. Dakle putokaz je vrlo jasan i bez namjere da dociram, posebnu pažnju treba usmjeriti na najnerazvijenija područja kako bismo u skupini najnerazvijenijih općina i gradova zapravo imali što manji broj općina i gradova. Sve se može i treba postići kroz nekoliko područja intervencije materijalne i nematerijalne potpore, porezne olakšice, stambeno zbrinjavanje, ulaganje u sustav ranog i predškolskog, osnovnoškolskog obrazovanja u visoko obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje i svakako zdravo okruženje. Ono što potencijalno može biti jedna od opasnosti kada govorimo o provođenju strategije i kasnijih mjera jeste veliki broj nositelja mjera što bi moglo biti uzrok da neke od tih mjera i ne budu provedene jer bi nadležnost se mogla prebacivati među institucijama za kakav posao smo mi postali zaista vrhunski majstori. Mislim da nam je cilj nesporno svima isti a to je kako se to kaže bolja krvna slika našeg društva, bolja demografska slika koja je moguća samo isključivo uključenošću svih prvenstveno dakle od nastupanja s državne razine, a onda spuštanje na regionalni, lokalni i institucionalni nivo. Zbog svega navedenog klub zastupnika SDSS-a će podržati Strategiju demografske revitalizacije uz preporuku o tome da je neophodno nerazvijena područja učiniti prihvatljivim mjestom za život, a sve to do 2033. Hvala. Evo sad informatičari mole za pauzu, pa ćemo do 14,45 napravit pauzu.